Við þurfum ekkert að rifja upp atburðarásina í kringum reglugerð ráðherra sem var dæmd ólögmæt. Í henni var gert ráð fyrir að skylda komufólk frá ákveðnum svæðum í nokkurra daga dvöl í sóttvarnahúsi. Í kjölfar dómsins féll ríkisstjórnin frá þessum áformum á landamærunum og virðist gæta mikillar sundrungar innan stjórnarinnar um aðgerðir þrátt fyrir yfirlýsingar hæstv. forsætisráðherra um annað. En staðan er hins vegar þessi: Það er búið að reka ríkisstjórnina til baka með þær aðgerðir sem hún taldi áður nauðsynlegar. Landamærin eru götótt og eftirlit með sóttkví er í skötulíki. Á sama tíma boðar ríkisstjórnin frekari opnun 1. maí. Í gærkvöldi sagði Víðir Reynisson að hinar nýju eftirlitsreglur ríkisstjórnarinnar, til að mynda símaeftirlit, hefðu ekki komið í veg fyrir stöðuna sem nú er uppi. Það að skikka fólk í sóttvarnahús við komu til landsins væri langáhrifaríkasta leiðin, en fyrst reglugerðina skorti lagastoð væri nauðsynlegt að styrkja lögin.

þau smit sem við sjáum núna má rekja til smits sem kom yfir landamærin, hjá aðila sem hélt ekki sóttkví, kom hingað til lands fyrir 1. apríl, bæði fyrir gildistöku reglugerðar um sóttkvíarhótel sem og fyrir gildistöku þess regluverks sem tók við af þeirri reglugerð þegar hún var dæmd ólögmæt. Þannig að við verðum að hafa það í huga að það er erfitt að draga of miklar ályktanir um núverandi ráðstafanir út frá þessu tiltekna smiti. En það breytir því ekki að við þurfum að sjálfsögðu að horfa til þess hvernig við getum tryggt að það regluverk sem við höfum verið með á landamærum, sem er að mörgu leyti mjög skilvirkt og gott, þ.e. tvöföld skimun, krafa um neikvætt PCR-próf og sóttkví á milli, sé virt,

við öll sem hér erum á Alþingi skynjum núna gremju hjá þeim sem leitast við að fylgja reglunum og sjá núna afleiðingar af slíkum brotum. Þess vegna var ákveðið að grípa til ráðstafana innan núverandi lagaramma.

Það er auðvitað mikill skaði sem verður af einu svona broti og algerlega óásættanlegt hversu miklum skaða slík brot geta valdið.

hvort maður á þá að sleppa því að taka mark á fjölmörgum stjórnarliðum sem segjast ekki munu styðja þetta. En Samfylkingin er tilbúin til að taka ómakið af ríkisstjórninni og við erum tilbúin með frumvarp til breytinga á sóttvarnalögum sem heimilar ráðherra að skylda fólk sem hingað kemur í dvöl í sóttvarnahúsi. Það byggir á tillögum Þórólfs. Ég spyr því: Er hæstv. forsætisráðherra tilbúin til að styðja slíkt frumvarp ef það kemur fram strax og er hún tilbúin til að hlusta áfram á sérfræðingana okkar?

Ég átti ágætisfund með téðum sóttvarnalækni nú síðast í morgun, enda erum við í nánast daglegu sambandi þegar ástandið er eins og það er núna. Í stuttu máli vil ég svara spurningunni þannig að frá því að dómur féll um að reglugerð heilbrigðisráðherra styddist ekki við lagastoð var annars vegar farið í það verkefni að skoða hvað hægt væri að gera innan gildandi lagaramma. Það er nú þegar gert með auknu eftirliti og fyrirspurnum á flugvelli. Við sjáum að verið er að nýta sóttvarnahótelið í töluvert miklum mæli af fólki sem hingað kemur og velur það sjálft vegna þess að aðstæður eru ófullnægjandi til að halda sóttkví.

Ég ætla ekki að segja til um það nákvæmlega hverjar lyktir málsins verða en ég get fullvissað hv. þingmann um að (Forseti hringir.) markmið ríkisstjórnarinnar er að gera eins vel og við getum í því að kæfa niður þennan faraldur.

Ég hef bent á hættuna sem fylgir erlendri lántöku ríkisstjórnarinnar sem hún ákvað að fara í með mikilli gengisáhættu fyrir alla þjóðina.

Fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar til 2025 dregur það líka fram að verðbólga breytist lítið og það sama gildir með gengið, að gengið muni haldast stöðugt.

fráleitur málflutningur að halda því fram hér í ræðustóli Alþingis að ríkisstjórnin sé að leggja til höft. Hv. þingmaður man það jafn vel og ég hvernig staðan var hér áður en landið fór í gjaldeyrishöft 2008, þegar stjórnvöld höfðu engin stjórntæki til að takast á við fjármagnsflæði milli landa önnur en stýrivexti Seðlabankans sem voru hækkaðir upp í 18%, sem var þá eina stýritækið sem hægt var að beita af því að það voru engin þjóðhagsvarúðartæki til staðar í löggjöfinni.

má segja að hvert sem litið sé í alþjóðlegri umræðu um þau mál hafi skapast aukinn skilningur á því að nauðsynlegt sé að hafa einhvers konar tæki til að geta takmarkað fjármagnsflæði með einhverjum hætti. Þau viðhorf sem voru hér fyrir hrunið 2008 eru á undanhaldi og þess vegna skiptir ekki síst máli í litlu hagkerfi eins og okkar að hér séu tiltekin þjóðhagsvarúðartæki sem geti dregið úr hvötum til fjármagnshreyfinga sem valda alvarlegri kerfisáhættu.

við skulum alveg átta okkur á því hvað það hefur í för með sér og við þekkjum líka þá umræðu frá þessum tíma. Sjálf var ég í þeirri sendinefnd sem fór til Brussel og óskaði eftir því að við myndum fá einmitt að taka upp evru eða bindast

vil ég segja að það er annars konar mál sem ég held reyndar að snúist um stór grundvallaratriði sem varða (ÞKG: Verðlagsuppbæturnar.) verðlagsuppbæturnar og verðtryggingarútreikningana.

hvað er verið að gera? Og ef ekki, hvers vegna er ekkert á dagskrá ríkisstjórnarinnar fyrir þennan hóp núna, sem því miður er þannig ástatt með að hann á ekki fyrir mat út mánuðinn?

að íslensk stjórnvöld hafa staðið sig gríðarlega vel í þessari baráttu og það er fyrst og fremst vegna þess frábæra fagfólks sem við eigum hér á landi sem hefur veitt okkur ráðleggingar og hins vegar vegna samstöðu þjóðarinnar í þeirri baráttu. baráttu. Ég held að við eigum ekki að gera lítið úr því hvernig staðan hefur verið hér ef við berum okkur t.d. bara saman við aðrar þjóðir í Evrópu. Hér hefur mun vægari aðgerðum verið beitt, hér hafa verið skilvirkar aðgerðir í gildi á landamærum og hér hefur verið unnið út frá þeirri hugmyndafræði að við treystum fólki. Auðvitað er gremjulegt þegar fólk reynist ekki traustsins vert. Það þarf svo fáa til til til að valda miklum skaða og það er dapurlegt. En ég er þeirrar skoðunar að við eigum ekki að missa traustið á fólki heldur alltaf að ganga fram af ákveðinni hófsemd í því sem við gerum. Það höfum við gert og því höldum við alltaf áfram með það skýra sjónarmið að við ætlum að vernda líf og heilsu landsmanna.

aukið stuðning við félagslegt húsnæði sem og tekið upp nýjan lánaflokk fyrir þau sem eru að kaupa sína fyrstu íbúð. Allt miðar þetta að því að koma betur til móts við hina tekjulægri hópa. Tvennt sem hv. þingmaður segir sem ég held að ég verði líka að fá að svara: Hv. þingmaður sagði að við hefðum ekki hlustað á sérfræðingana í landamærunum. Það er bara ekki rétt. Kerfið sem við erum með á landamærum er í takt við ráðleggingar sérfræðinga. Sú ákvörðun á sínum tíma að taka upp einfalda skimun — í takt við ráðleggingar sérfræðinga. Sú ákvörðun að horfa til grænna svæða á þeim tíma — í takt við ráðleggingar sérfræðinga. Sú ákvörðun 19. ágúst að taka upp tvöfalda skimun og sóttkví á milli — í takt við ráðleggingar sérfræðinga. Krafa um neikvæð PCR-próf — í takt við ráðleggingar sérfræðinga. Það gengur ekki að halda einhverju fram

Herra forseti. Upplýsingar eru verðmæti. Heilu stórfyrirtækin vinna einungis að því að afla upplýsinga og miðla þeim. Það eru náin tengsl milli upplýsinga, þekkingar og valds. Ef allt er vitað um einstaklinga, hópa eða jafnvel heilu ríkin er auðveldara að hafa stjórn á þeim eða hafa áhrif á þau. Þegar kemur að upplýsingum eru hagsmunir af misjöfnum toga. Hagsmunir geta komið sér vel fyrir almenning og hagsmunir geta verið ógn við öryggi ríkisins. Upplýsingarnar geta í einhverjum tilfellum ráðið úrslitum um framtíð ríkja og þjóða, ýmis tryggt eða ógnað þjóðaröryggi. Það er mikilvægt að styrkja regluverk hér á landi um upplýsingaöflun og miðlun upplýsinga. Það er ekki síður mikilvægt að vera vel meðvituð um hverjir eiga fyrirtækin sem safna upplýsingum. Hvar liggja t.d. mörkin á milli upplýsingaöflunar og njósna? Hvernig eru njósnir skilgreindar? Eru þær leyfilegar í einhverjum tilfellum? Hvenær er farið yfir strikið og hver eru viðurlögin? Hér á landi eru lög um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri, nr. 34/1991. Þau eru komin til ára sinna og hafa ekki verið uppfærð lengi. Þau taka mið af hefðbundnu atvinnugreinunum á Íslandi, orkunni, fiskinum og fasteignum. Á síðustu árum hefur spenna í heiminum aukist, eins og við þekkjum, og tæknibyltingin á sér svo sannarlega stað þar sem bæði tækni og upplýsingar verða sífellt mikilvægari. Lögin hafa engu að síður ekki verið uppfærð. Því sæta viðskipti með tæknifyrirtæki sem geta verið nauðsynleg fyrir öryggi Íslendinga eða fyrirtæki sem búa yfir gríðarlegu magni af upplýsingum, t.d. um Íslendinga, ekki skoðun eða takmörkunum.

fyrir. Ég veit ekki betur en að þessi lög heyri ekki undir dómsmálaráðuneytið heldur einmitt atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra sem fer með þessi lög, málefnasviðið heyrir undir hana samkvæmt forsetaúrskurði. Hér er auðvitað farið yfir ýmislegt mikilvægt varðandi upplýsingaöflun í takt við njósnir og hvar þetta er geymt og annað. En af því að hv. þingmaður spyr sérstaklega um þessi lög þá verð ég nú að beina því til annars ráðherra þar sem málefnasvið dómsmálaráðuneytisins nær ekki yfir þessa löggjöf.

og fyrirtækið safnar gríðarlega miklum upplýsingum. Við sjáum að erlendir aðilar eru að safna hér upplýsingum og það hlýtur að vera þjóðaröryggismál.

En ný lög og stefna um þjóðaröryggisráð er auðvitað gríðarlega mikilvægt tæki til að hafa heildarsýn yfir öll þessi mál.

þegar fjórða bylgja faraldursins virðist vera að skella á okkur hérna innan lands eru aðeins 11 dagar þar til liðkað verður fyrir komu ferðamanna til landsins

Reynsla ríkja um allan heim sýnir okkur að hægt er að vernda líf og heilsu fólks og efnahag ríkisins, lífsviðurværi heimilanna, með því að setja tilteknar takmarkanir á frelsi fólks. Valið sem okkur virðist standa til boða er að setja harðari takmarkanir á landamærum eða harðari takmarkanir innan lands.

það að sjálfsögðu í fyrsta lagi á stöðu faraldursins hér heima og erlendis, í öðru lagi á útfærslunni og þar þarf að skoða hvernig okkar áhættumat rímar við þetta litakóðunarkerfi. Það eru líka vandamál sem felast í því að

gagnanna sem við höfum þannig að við getum áfram fylgt því sem við höfum gert hingað til, sem er auðvitað að forgangsraða lífi og heilsu almennings í þessu landi.

Herra forseti. Við 2. umr. þessa máls lýstum við áhyggjum af því að litið væri til raflínunefndanna sem fordæmisgefandi í öðrum stærri skipulagsákvörðunum.

sem hefur það hlutverk að undirbúa, kynna og samþykkja raflínuskipulag fyrir framkvæmdir í flutningskerfi raforku sem nær til tveggja eða fleiri sveitarfélaga og veita framkvæmdaleyfi fyrir henni. Tekur raflínunefndin þannig sameiginlega skipulagsákvörðun þvert á sveitarfélagamörk. Ég tel að hér sé skapað hættulegt fordæmi hvað varðar sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga sem fara með skipulagsvald, hvert á sínu svæði. Að auki get ég hreinlega ekki séð að þetta nýja fyrirkomulag muni leysa þann vanda sem því er ætlað að leysa. Á tíðum finnst mér ríkisvaldið vera að seilast æ meira í sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaganna. Ég er alfarið andvígur því. Því mun ég ekki greiða atkvæði í þessu máli.

sem sýnast veikja verulega hæfiskröfur til nefndarmanna í matsnefnd. Sjáum við ekki tilefni til slíks í nefnd sem fjallar um málefni veiðifélaga þar sem aðild er áskilin að lögum

Herra forseti. Það er eitt af einkennum hægri stjórna að ráðast að eftirlitsstofnunum og veikja þá aðila sem standa vörð um almannahag.

Við þingmenn Samfylkingarinnar mótmæltum hvoru tveggja og náðum fram umbótum þó að eftir standi breytingar sem ástæða er til að hafa áhyggjur af og þarfnast endurmats hið fyrsta. Minni hlutinn í efnahags- og viðskiptanefnd gerði alvarlegar athugasemdir við að of naumur tími hefði verið gefinn til að semja frumvarpið um Seðlabankann og Fjármálaeftirlitið og taldi óásættanlegt að stjórnarmeirihlutinn kastaði til höndunum þegar smíða ætti umgjörð um eina af okkar mikilvægustu og valdamestu stofnunum. Í umsögn Seðlabankans og á nefndarfundum kom ítrekað fram að naumur tími hefði verið gefinn til smíði frumvarpsins og þurft hefði meiri tíma til að skoða breytingarnar ofan í kjölinn. Öll vandamál sem upp gætu komið hefði þurft að greina og meta og velta við hverjum steini. Verður sjálfstæður Seðlabanki með allt fjármálaeftirlitið sterkara til að takast á við framtíðaráföll? Þeirri spurningu var ekki svarað en minni hlutinn efaðist stórlega um og lagði til aðrar og öruggari leiðir. Sú sem hér stendur hafði áhyggjur af því að þegar Seðlabankinn væri kominn með viðskiptaháttaeftirlit og eftirlit með einstaka fyrirtækjum í gegnum Fjármálaeftirlitið, þá sem deild í Seðlabankanum, gæti það ógnað orðspori Seðlabankans. Rökin eru þessi: Við þurfum ekki annað en að horfa til þess þegar Seðlabankinn fór með gjaldeyriseftirlitið og síðan deilurnar á milli Samherja og seðlabankastjóra. Allt sem skaðar seðlabankastjórann sjálfan skaðar Seðlabankann því að það skiptir auðvitað öllu máli að við höfum traust á Seðlabankanum og ekki síst þegar hann er orðinn svo stór eins og hann

og fyrir tilstilli okkar mun á fimm ára fresti verða gerð úttekt á því hvernig Seðlabanka Íslands hefur tekist að uppfylla markmið um stöðugt verðlag, fjármálastöðugleika og framkvæmd fjármálaeftirlitsins.

Á fámennum og litlum markaði þarf að feta stíginn milli stærðarhagkvæmni og virkrar samkeppni. Flestir markaðir leita í fákeppni og það kallar á öflugt og skilvirkt samkeppniseftirlit þegar þannig háttar til að við erum í litlu kerfi eins og hér á Íslandi. Breytingarnar sem lagðar voru til með frumvarpinu í upphafi báru sannarlega með sér að hagsmunum neytenda hefði ekki verið gefinn nægur gaumur og hið sama átti við um stöðu og vernd minni aðila á markaði. En minni hlutinn í efnahags- og viðskiptanefnd og hér í þinginu kom með andófi sínu í veg fyrir að alvarlegustu breytingartillögurnar í frumvarpinu um Samkeppniseftirlitið næðu fram að ganga. En þrátt fyrir það stóðu eftir breytingar sem stuðla að því að stórir samrunar eru ekki tilkynningarskyldir og mér finnst, herra forseti,

úr eftirlitsstofnunum. Þarna var Seðlabankinn og Fjármálaeftirlitið komið. Samkeppniseftirlitið, búið að veikja það. Og þá var tekið til við að veikja Neytendastofu.

Frá henni voru flutt verkefni og gefin óljós skilaboð í greinargerð frumvarpsins um að leggja eigi Neytendastofu að fullu niður. Það fór engin vönduð rannsókn eða greining fram í neytendamálum eða verkefnum Neytendastofu áður en frumvarpið var lagt fram og engin hlutlaus úttekt var gerð á starfsemi Neytendastofu eða flutningi verkefna. Íslenskir neytendur hafa löngum verið í veikri stöðu vegna yfirburðastöðu framleiðenda og seljenda vöru og þjónustu og væri full ástæða til að styrkja stöðu neytenda í stað þess að veikja hana eins og gert var með frumvarpinu um Neytendastofu. Hin norrænu ríkin eru með öfluga neytendavernd og mættu stjórnvöld líta þangað eftir fyrirmyndum og skoða vel kosti og galla embættis umboðsmanns neytenda sem hefði valdheimildir. Neytendaréttarsvið gæti verið undir slíku embætti, svo að dæmi sé tekið, en það svið er það eina sem eftir stendur sem verkefni Neytendastofu. Lögin sem samþykkt voru 16. mars verða til þess m.a. að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun mun sinna verkefnum sem eru mörg stór og ólík og með þeim lítil samlegð. Stofnunin veitir húsnæðislán, hefur umsjón með framkvæmd löggildingareftirlits með mælitækjum fyrirtækja og hefur eftirlit með leikföngum og snuðum, svo dæmi séu tekin. Stefna stjórnvalda virðist vera að skera niður fjármuni til neytendamála og fækka stofnunum, allt í nafni hagræðingar. Tilfærslunum fylgir augljós hætta á að neytendamálin tvístrist um kerfið og eftirlitið minnki með tilheyrandi skaða fyrir neytendur. Forseti. Þetta var sem sagt Fjármálaeftirlitið, Samkeppniseftirlitið og Neytendastofa, það er komið með lögum. Nú erum við að ræða í 3. umr. um að draga tennurnar úr skattrannsóknarstjóra. Það á sem sagt, með því frumvarpi sem við ræðum hér, að leggja embætti skattrannsóknarstjóra niður sem sjálfstæða stofnun og gera skattrannsóknir að deild hjá Skattinum. Til að vinna gegn skattundanskotum höfum við í Samfylkingunni talað fyrir eflingu skattrannsókna og auknu sjálfstæði skattrannsóknarstjóra. Slíkt myndi skila sér margfalt til baka í auknum skatttekjum. Þegar stór og flókin mál koma upp, líkt og rannsókn á Panama-skjölunum og fjárfestingarleið Seðlabankans, hefur embættið liðið fyrir fjárskort og manneklu. Ein leið til að halda embætti niðri er fjársvelti. Önnur leið er hreinlega að leggja embættið niður eins og núverandi ríkisstjórn vill gera. Með frumvarpinu eru einnig lagðar til breytingar í þá veru að sekta í stað þess að ákæra í fleiri málum. Með því er verið að milda til muna mat á alvarleika brota og gera refsilaus brot gegn skattalögum sem nú sæta refsingum. Rökin virðast vera að afkastageta hjá ákæruvaldi sé ekki nægileg en þau rök, forseti, geta ekki dugað fyrir slíkum breytingum. Ég er hissa á stjórnarflokkunum að þeir skuli taka slík rök gild í þessum stóra málaflokki. Ég gagnrýni óskýrleika frumvarpsins og að lykilspurningum um hver eigi að rannsaka alvarleg mál sé ekki svarað. Spurningar vakna um hvort ætlunin sé að hverfa frá gildandi fyrirkomulagi þar sem eiginleg rannsókn fer fram hjá skattrannsóknarstjóra og fela hana héraðssaksóknara eða hvort ráðgert sé að hin eiginlega rannsókn verði áfram framkvæmd hjá skattrannsóknarstjóra en undir stjórn eða að beiðni héraðssaksóknara. Óskýrleiki er um viðmið þegar meta á alvarleika mála. Ef miða á við fjárhæð þarf að hafa í huga að þær taka í flestum tilfellum breytingum við rannsókn. Mál sem í byrjun varða lágar upphæðir geta farið að snúast um háar upphæðir og öfugt eftir því hvernig rannsókn vindur fram. Þannig gæti mál flækst á milli embætta með tilheyrandi tvíverknaði, kostnaði og óskilvirkni ef frumvarpið verður samþykkt. Lagt er upp með að ákvörðunarvald í vafamálum, um hvort tilvik heyri undir skattrannsókn eða skatteftirlit, verði í höndum ríkisskattstjóra en ekki skattrannsóknarstjóra. Skattrannsóknarstjóri bendir á að þarna sé um grundvallaratriði að ræða og forsendur þess sjálfstæðis sem byggt hefur verið undir og tryggt um áratugaskeið. Takmörkun á sjálfstæði embættisins felst einnig í því að starfsemin verði háð ákvörðun ríkisskattstjóra um fjárframlög, mannaráðningar og öll umsvif. Einnig mun ríkisskattstjóri skipa skattrannsóknarstjóra en ekki ráðherra líkt og nú er og Alþingi, sem fer með fjárveitingavaldið, á erfiðara með að hafa eftirlit með því hvort nægum fjármunum sé veitt til rannsókna á alvarlegum skattalagabrotum. Öll brot gegn skattalögum, óháð alvarleika þeirra, eru nú rannsökuð af sama aðila, þ.e. skattrannsóknarstjóra. Þannig er tryggt að eins sé tekið á öllum meintum brotum og samræmis og jafnræðis gætt við rannsókn og beitingu rannsóknarúrræða. Markmið skattrannsóknar er tvíþætt, annars vegar er hún grundvöllur að endurákvörðun skatta og hins vegar refsimeðferð. Því á sér stað samvinna um mál er varða skattkerfið annars vegar og refsivörslukerfið hins vegar. Þess má geta að sömu atvik og til rannsóknar hafa verið við skattrannsókn kunna að koma til endurtekinnar rannsóknar hjá héraðssaksóknara í öðru samhengi. Á það t.d. við þegar peningaþvætti er talið hafa átt sér stað samhliða skattalagabrotum. Rannsókn peningaþvættismála heyrir alfarið undir héraðssaksóknara. Í Svíþjóð er komið í veg fyrir slíkan tvíverknað með því að veita skattyfirvöldum heimild til rannsóknar peningaþvættis. Líta ætti til Svíþjóðar hvað þetta varðar. Í meira en aldarfjórðung hefur reglulega verið vakin athygli á nauðsyn þess að uppræta augljósan tvíverknað í rannsókn á skattsvikum og efnahagsbrotum og útgáfu ákæra á því sviði, jafnt í þingmálum sem og mörgum skýrslum og greiningum. Fyrirkomulagið hér á landi er seinvirkt og það er kostnaðarsamt og hvorki hinu opinbera né sakborningum í hag. Með löngum málsmeðferðartíma vex auk þess hættan á að réttarspjöll verði sem leiðir til mildari dóma en ella eða jafnvel sýknu eins og dæmi En í stað þess að sameina embætti skattrannsóknarstjóra og ríkisskattstjóra væri mun árangursríkara og skilvirkara í alvarlegum skattalagabrotum að efla skattrannsóknir og veita skattrannsóknarstjóra ákæruvald í þeim málum sem embættið rannsakar. Þannig mætti koma í veg fyrir tvíverknað, stuðla að styttri málsmeðferðartíma og skapa um leið betri samfellu í rannsókn alvarlegra skattalagabrota. Sakamál vegna skattalagabrota krefjast sérþekkingar og sérhæfingar, bæði hvað varðar rannsóknir og saksókn. Það stuðlar að skilvirkni að einn og sami aðilinn annist hvort tveggja. Slík tilhögun er þekkt í öðrum löndum og þar á meðal í Þýskalandi. Ógjörningur er að koma auga á hvernig hagur almennings er varinn með því að draga tennurnar úr skattrannsóknum hér á landi. Til hvers, forseti? Hver er það sem græðir á þessu ráðslagi? Síðar í dag mun ég mæla fyrir frumvarpi mínu um að veita skattrannsóknarstjóra ákæruvald. Það mál hefur legið hér í þinginu og ekki komist á dagskrá. Ég mun mæla fyrir því vegna þess að ekki er búið að greiða atkvæði um það mál sem við ræðum hér

innan einnar stofnunar og færist svo til annarrar þegar á líður. Það er ekki tvöföld refsing, það er ekki einu sinni tvöföld rannsókn heldur er það yfirflutningur eftir því sem eðli máls breytist. Gagnrýni mín á þetta frumvarp snýst því aðallega um tvennt: Annars vegar að rökstuðningur fyrir þeirri aðgerð að leggja niður skattrannsóknarstjóraembættið og búa til deild sem gegnir

og hins vegar að líkur eru til þess að þetta dragi úr getu stofnana ríkisins til að rannsaka skattalagabrot og þá kannski aðallega þau sem stærri eru.

tiltölulega einföldum hætti. En þau brot sem eru stærri og flóknari eru þau sem yfirleitt er erfitt að elta uppi og vinna úr. Fyrir vikið er það ekki óalgengt að þeir sem standa í stærri skattalagabrotum komist hreinlega upp með það.

ég veit ekki til þess að það sé endilega erfitt fyrir fólk að eiga samskipti þvert á stofnanir. Meira að segja er það mjög algengt í stofnanaverki ríkisins að stofnunum sé beinlínis gert að eiga mikla og nána samvinnu. Hugsanlega hefði verið hægt að leysa úr þeim þætti þannig.

að greina augljós skattundanskot með einhvers konar tölvugreiningaraðferðum. En

ekki að hljóma eins og mikil eftirlitsstofnun í hugum margra, en það er samt þannig að hlutverk hennar í efnagreiningum og byggingarrannsóknum hafði töluvert vægi þar.

er kannski ekki sérhæfð í því. Það er búið að leggja niður Fjármálaeftirlitið sem sjálfstæða stofnun, búið að gera það að undirdeild undir Seðlabankanum með einhvers konar galdraaðgreiningu þar innan húss.

mjög stórar stofnanir sem eru í rauninni lítið sérhæfðar, ná yfir mjög breið málasvið, eða mjög margar litlar og kannski eftir því máttlausar stofnanir. Auðvitað er rétt svar einhvers staðar þar á milli.

er hætt við því að þetta verði bara enn einn málaflokkurinn sem er vanfjármagnaður og hefur ekki nægilega mikinn mannafla og fjármuni á bak við sig.

hefur gert það að verkum að ríki og löggæsla eru enn þá rosalega föst innan landamæra sinna meðan skattalagabrot og skattundanskot hvers lags önnur kerfislæg misnotkun á gloppum í regluverki milli landa hefur aukist töluvert mikið. Það er orðið þannig að fyrirtæki starfa mjög oft á heimsvísu til að hagræða skattamálum hjá sér. Stundum er það á fullkomlega löglegan hátt og jafnvel á fullkomlega eðlilegan hátt ef þau eru með starfsemi í mörgum löndum, en þegar fyrirtæki eru komin með fyrirtæki og dótturfélög og jafnvel móðurfélög í skattaskjólum

Nú eru um fimm ár frá því að Panama-skjölin voru birt. Panama-skjölin voru áhugavert verkefni. Ég vann að rannsókn þeirra í tæpt ár

hefðu kannski áhuga á því að verja hagsmuni þeirra valdamiklu ráðamanna fram yfir t.d. hagsmuni almennings, þá væri eitt augljóst og eðlilegt skref til þess að verja þá afleitu hagsmuni að leggja t.d. niður embættið sem hefur með rannsókn slíkra skattalagabrota að gera. Það væri bara rosalega fín leið, sérstaklega ef verkefnunum yrði að nafninu til mokað yfir í aðra stofnun sem á jú að einhverju leyti að fara með rannsókn slíkra mála en hefur sannarlega ekki nægilega fjármuni eða burði til að ná yfir allt sem henni er gert að ná yfir, jafnvel þó að hún hafi fullan og góðan ásetning um að gera það. Þetta mynstur er skaðlegt. Við vitum að það er skaðlegt. Það eru dæmi hér á landi um að það hafi verið skaðlegt. Það eru dæmi erlendis frá um að þetta hafi verið skaðlegt. Það er búið að skrifa heilar bækur um það hvað það er mikill skaði að því að veikja eftirlitsgetu ríkja. Þegar við erum að setja lög þá verðum við að geta fylgt þeim eftir. Ef við fylgjum þeim ekki eftir þá eru þau í besta falli tilmæli.

ótrúlega aumum tilraunum þessarar ríkisstjórnar til að veikja allt eftirlitskerfi ríkisins. Ég er orðinn hundleiður á allri þessari skemmdarverkastarfsemi sem er í gangi gagnvart stofnunum ríkisins

Það er bara þannig að stofnanafyrirkomulagið hefur ekkert að gera með tvöfalda refsingu, ekki neitt. Það er sjálfstæð ákvörðun.

að menn séu ekki að gagnrýna stofnanabreytinguna of mikið. Ég vil bara spyrja hv. þingmann hvort hann taki ekki undir þetta með mér og hvort honum finnist það ekki vera gagnrýnivert að stjórnarliðar skuli beita þessum málflutningi.

í þessu máli vegna þess að þar er einmitt varað við því að raska einhverju sem gæti breytt fyrirkomulagi þeirra mála sem eru í vinnslu.

Héraðssaksóknari hefur ekki mannskap, og hefur sagt það í fjölmiðlum, eða bjargir til þess að rannsaka hratt og vel Samherjaskjölin. Ég var að fletta fjármálaáætlun fyrir árin 2022–2026 og þar er líka yfirlit yfir árið 2021. Þar er hvergi gert ráð fyrir þessum breytingum. Það er ekki gert ráð fyrir því að styrkja eigi embættin, hvort sem það er héraðssaksóknari, skattrannsóknardeild innan Skattsins eða Skatturinn í heild. Ekki er gert ráð fyrir því að þessar breytingar muni kosta eitthvað. Síðan halda menn því fram hér að með þessum breytingum sé verið að styrkja skattrannsóknir á Íslandi. Það eru þvílík öfugmæli. Ég vil bara spyrja hv. þingmann hvort hann taki ekki undir það með mér.

Tékklandi, Úkraínu og fleirum, en ekki að Íslandi. Og það var svolítið áhugavert og kom mér á óvart daginn sem þetta var birt hversu margir Íslendingar voru í þessum skjölum,

Flest málin sem komu upp á Íslandi voru vissulega töluvert smærri í sniðum en t.d. í Rússlandi eða Úkraínu þar sem

helst að snúast um að styrkja þessar stofnanir, styrkja skattrannsóknarstjóraembættið, þannig að hægt sé að klára þessi mál. Nú er ég kannski að afhjúpa vanskilning minn á því hvernig þessum málum er háttað en en ég ætlast svolítið til þess að Ísland sé hreinlega betra þegar kemur að svona málum en Rússland og Aserbaídsjan, með fullri virðingu fyrir þeim ágætu löndum. Það hlýtur að vera að það sé rétt leið að styrkja þessar stofnanir frekar en að veikja þær.

Oddnýju Harðardóttur og Smára McCarthy fyrir að standa vaktina í þessu máli og fyrir nefndarálit þeirra sem er vel unnið, greinargott og skýrt og kjarnar í raun og veru um hvað þetta mál snýst, greinir kjarnann frá hisminu, nefnilega að hér er verið að veikja eftirlitsstofnanir sem og rannsóknir á skattsvikum sem sannarlega hefur sýnt sig

Það er gríðarlega mikilvægt að Alþingi gefi frá sér skýr skilaboð um að hér verði lögð þung áhersla á að sporna við skattundanskotum.

þá hafa áherslur Alþingis um áratugaskeið á baráttu gegn skattundanskotum, eflingu skattrannsókna og aukið sjálfstæði skattrannsóknarstjóraembættisins

Það er líka mjög áhugavert, sem fram kemur í nefndaráliti 1. minni hluta efnahags- og viðskiptanefndar, að ekki hafi verið metnir kostir sameiningar embættisins við Skattinn á móti kostum þess að skattrannsóknir séu á hendi sjálfstæðs embættis. Hvers konar vinnubrögð eru það, herra forseti, þegar farið er

líkt og gerðist í málefnum Nýsköpunarmiðstöðvar, án þess að nægjanleg grundvallarrannsóknar- og greiningarvinna liggi fyrir. Það er ekki góð stjórnsýsla og það er ekki góð pólitík og það er ámælisvert og gagnrýnisvert. Frumvarpið er óskýrt og lykilspurningum um hver eigi að rannsaka alvarleg skattaafbrot er ekki svarað í frumvarpinu.

hvort ætlunin sé að hverfa frá gildandi fyrirkomulagi þar sem eiginleg rannsókn fer fram hjá skattrannsóknarstjóra og fela hana héraðssaksóknara eða hvort ráðgert sé að hin eiginlega rannsókn verði áfram framkvæmd hjá skattrannsóknarstjóra eða hvað. Óskýrleiki

er það mat umsagnaraðila að umtalsvert færri mál muni sæta ákærumeðferð en nú er. Því er verið að milda til muna mat á alvarleika brota og milda refsingar við brotum gegn skattalögum frá því sem nú er. nú er. Er það í takt við þær uppljóstranir sem orðið hafa í íslensku samfélagi undanfarin ár? Er það í takt við það sem kom fram í Panama-skjölunum? Er það í takt við alþjóðlega vitundarvakningu í þá átt að það þurfi að uppræta skattaafbrot, skattundanskot?

að rannsaka skattundanskot að þeim séu búnir skýrir möguleikar til þess samkvæmt lögum. Það er ekki bara einhver tilfinning þingmanna minni hlutans að hér sé ekki verið að fara rétta leið heldur er vitnað í skýrslur sem hafa verið gefnar út

að til að koma í veg fyrir tvíverknað og stuðla að styttri málsmeðferðartíma sé brýnt að skapa betri samfellu og þunga í rannsókn alvarlegra skattalagabrota.

dag. Það er líka einu sinni svo að skattrannsóknarstjóri hefur yfir að ráða þekkingu og reynslu til að rannsaka sakamál af þessu tagi. Hún er til staðar. Alþjóðlegar tengingar, alþjóðlegt samstarf, reynsla og þekking. Það er líka vert að minna á að það þarf sérþekkingu og sérhæfingu til þess að rannsaka og sakfella og sakfella í skattalagabrotum. Það er skilvirkara að einn og sami aðilinn annist hvort tveggja. Það tíðkast til að mynda í löndum eins og Þýskalandi.

til að mynda. Það er þekkt og kemur fram í skýrslu fjármálaaðgerðahópsins og áhættumati ríkislögreglustjóra. Þannig að alvarleiki þessara brota er mikill og tengist líka öðrum afbrotum. Það er

í kjölfar uppljóstrana Panama-skjalanna, og var skilað í september 2016 en ekki birt fyrr en eftir þingkosningar voru afstaðnar 2017, er verið að greina

þá stökkbreytingu sem varð á flæði fjár héðan frá Íslandi til aflands- og lágskattasvæða á fyrsta áratug þessarar aldar.

hafa frá fornu fari sumir hverjir leitað leiða til þess að flytja fé úr landi, ýmist til þess að forðast skattgreiðslur, leyna auðlegð sinni eða firra sig þeirri gengisáhættu sem fylgir íslensku krónunni.“

En því miður hefur lítið sem ekkert verið gert til að endurheimta þá tugi milljarða sem skotið var undan með þessum hætti eða í raun og veru girt fyrir með afgerandi hætti að þetta geti gerst aftur. Það er því dapurlegt að sjá hér þetta frumvarp sem hefði verið einstaklega gott tækifæri til að bregðast við dómi Mannréttindadómstólsins, nýta ferðina til að tryggja varnir gagnvart skattundanskotum og styrkja þær eftirlitsstofnanir sem hafa burði, reynslu og þekkingu til þess að inna af hendi áfram á einum stað rannsóknir í þessum veigamikla og mikilvæga málaflokki sem skattundanskotin eru. sem skattundanskotin eru. Við hljótum eftir atburði síðustu ára að vilja gefa skýrari skilaboð en þau sem er að finna í þessu frumvarpi um að skattundanskot séu ekki í boði á Íslandi og við ætlum ekki að búa svo um hnútana hér að Ísland muni bíða annan álitshnekki á alþjóðavísu eins og Panama-skjölin voru á sínum tíma,

Nei, fyrir utan allan þann skaða fyrir íslenskt þjóðarbú að missa alla þessa fjármuni úr landi sem betur gætu gagnast við uppbyggingu okkar samfélags, uppbyggingu innviða,

Í staðinn fyrir að láta þetta frumvarp renna í gegn eins og ekkert sé og halda áfram á þeirri vegferð að draga úr rannsóknum og eftirliti skulum við frekar fara í þá vegferð að styrkja og efla þau tæki og tól sem við höfum þegar kemur að því að girða fyrir skattundanskot og skattalagabrot.

Hæstv. forseti. Eftir að hafa hlustað á þessa ræðu á ég í miklum erfiðleikum með mig. Það er við þessar aðstæður sem hrokinn getur blossað upp í venjulegu fólki. Ræðan var uppfull af vanþekkingu, verið er að blanda ólíkum hlutum saman, en látum það liggja milli hluta.

skattrannsóknir. Það hefur aldrei staðið til. Þetta er unnið af sérfræðingum, eingöngu til þess að gera skattrannsóknir skilvirkari og markvissari.

að þetta sé eitthvað til þess að veikja skattrannsóknir. Það hefur enginn haldið því fram nema fulltrúar Pírata og Samfylkingar hér á þingi, ekki nokkur maður.

sem er mjög eðlilegt. Það er bara orðið stærra, stærri eining, meiri þekking, alveg eins og menn sameinuðu Fjármálaeftirlitið og Seðlabankann.

hann sé algjörlega sannfærður um að hér sé verið að styrkja rannsóknir og eftirlit með skattalagabrotum og skattundanskotum enn frekar þegar umsagnir um þetta frumvarp

Mér finnst hann einkennast af alveg ótrúlegri sýndarmennsku til þess eins að slá ryki í augu fólks og láta að því liggja að hér séu stjórnarflokkarnir að veikja skatteftirlit og koma mönnum undan réttvísinni, sem er öðru nær.

að í núverandi fyrirkomulagi væri þessi tvöfalda refsing. Það væru ómarkvissar rannsóknir, óskilvirkar og enginn vissi hvað hinn væri að gera.

að styrkja eftirlitið og rannsóknir hjá skattyfirvöldum, sem er auðvitað stóra atriðið — flest mál eru þaðan, koma þaðan og er lokið þar að styrkja þá stofnun til að sinna eftirliti og þeim rannsóknum sem þarf að sinna til að geta sinnt því eftirliti. Önnur mál sem teljast meiri háttar brot þurfa að fara í sakamálameðferð

Það eru aðrir sérfræðingar sem sjá um það. Auðvitað byggist það á gögnum þessara stofnana eins og Skattsins og

þegar skattalagabrot eru hegningarlagabrot, eru stórfelld brot, þá eru iðulega önnur brot þar með en brot á skattalögum. Það eru brot á peningaþvætti, það eru brot á ýmsum öðrum lögum

Það er svo fráleitt að ætla sér að fara þá leið vegna þess að málsmeðferðir fyrir dómi eru ekki á færi einstakra starfsmanna í stofnunum ríkisins. Það er mikil sérhæfing.

Að detta í hug að halda því fram að verið sé að veikja eftirlit með Skattinum með þessum hætti er líka fullkomlega fráleitt. Það er auðvitað verið að styrkja stofnunina með því að sameina Skattinn og skattrannsóknina eins og áður

að sinna sömu hlutverkum og aðrir geta sinnt í staðinn fyrir að sameina þær, er auðvitað til að gera þetta allt ómarkvissra, óskilvirkara og lélegra í alla staði. Við eigum að nýta skattrannsókn og skatteftirlit innan sömu stofnunar. Það gerir ekkert annað en að styrkja þetta. Það styrkir þessa stofnun til að tryggja að álagningin sé rétt og að allir greiði rétta skatta. Um það snýst þetta. Þetta snýst ekki um neitt annað. Síðan eru auðvitað slík mál að menn eru í skipulögðu undanskoti, eru í raunverulegum brotum og brotastarfsemi sem marga þarf til, margs konar önnur brot. Þau verða ekki afgreidd hjá Skattinum eða skattrannsóknastjóra með ákæruvaldi. Það er af og frá.

verulega góðar réttarbætur, þar sem við getum gengið út frá því sem vísu að málsmeðferð verði réttlát gagnvart þeim sem eru sakaðir. Hún verður eðlileg, hún verður markvissari og hún verði skilvirkari. Þannig lög eigum við að setja og helst oftar, í staðinn fyrir að vera hér að slá ryki í augu fólks og reyna að halda einhverju öðru fram án nokkurra haldbærra raka. Þetta er taktík sem er þekkt í þinginu, hún er ekki til sóma og hún er engum til gagns.

„Nefndin fagnar þeim góða árangri sem náðst hefur hér á landi í skilum á einnota drykkjarvöruumbúðum. Nefndin ítrekar ábyrgð drykkjarvöruframleiðanda að vera leiðandi þegar kemur að því að nota umbúðir sem eru umhverfisvænar og endurnýtanlegar.

umbúða úr slíkum blönduðum efnum sem falla inn í hringrásarhagkerfið og taka upp breytta afstöðu í þeim efnum. Nefndin bendir á að nýlega var lagt fram frumvarp um svokallað hringrásarhagkerfi þar sem m.a. er fjallað um meðhöndlun úrgangs og lög um úrvinnslu- og skilagjald og annað slíkt. Þar er lagt til að úrvinnslugjald verði lagt á umbúðir úr pappa

svo sem varðandi endurvinnslu á drykkjarvöruumbúðum úr blönduðum efnum, og að kanna hvort staðgöngulausnir henti og hvort, og þá að hve miklu leyti, margnota umbúðir geti komið til greina.

Í umsögn um frumvarpið kom fram að með þessu væri eingöngu verið að tryggja endurvinnslu á glerumbúðum drykkjarvara í skilakerfi. Aftur á móti ætti enn eftir að fjármagna og hefja endurvinnslu á öðru umbúðagleri, en það væri á ábyrgð sveitarfélaga. Með þessu væru ekki settar sömu kröfur á endurvinnslu glerumbúða.

Það hefur verið gagnrýnt að Endurvinnslan skuli vera rekin með hagnað í huga. Það er þá bundið í c-lið 2. gr. frumvarpsins að skila megi hluthöfum hóflegum arði af því hlutafé sem þeir hafi lagt í félagið.

skal við ákvörðun umsýsluþóknunar við það miðað að félagið geti staðið undir kostnaði við starfsemina og skilað hluthöfum hóflegum arði af hlutafé. Þarna er verið að leggja til að leggja til að með breytingu á lögunum færist ákvæðið um hóflega arðgreiðslu milli greina og kveðið skýrt á um að hún skuli vera til staðar.

Því heyrði það til undantekninga að slíkar umbúðir kæmu til Endurvinnslunnar en færu ekki úr landi. Af þeim sökum væri óeðlilegt að gjald vegna endurvinnslu væri lagt á umbúðir sem færu með neytendum úr landi

og telur að finna þurfi ákveðinn milliveg svo unnt verði að draga úr magni þeirra drykkjarvöruumbúða sem fara til endurvinnslunnar úr brottfararsal án þess að greitt hafi verið skilagjald og hins vegar, eftir því sem unnt er, að koma í veg fyrir að gjald leggist á drykkjarvöruumbúðir sem reikna má með að fari úr landi. Það er ekkert létt verk að skilja þarna á milli þannig að auðvitað er verið að fara leið sem byggir á mjög grófri áætlun á tölum sem þarna koma við sögu.

hópurinn sem skrifar undir álitið þessi: Bergþór Ólason, formaður nefndarinnar, með fyrirvara, Ari Trausti Guðmundsson, sem hér stendur, Guðjón S. Brjánsson, Hanna Katrín Friðriksson, Jón Gunnarsson, Karl Gauti Hjaltason, með fyrirvara,

Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á barnaverndarlögum. Frumvarp þetta er liður í umfangsmiklum breytingum í þágu barna. Þessar umfangsmiklu breytingar eru afrakstur vinnu sem byggð er á mjög víðtæku samstarfi og þátttöku fjölmargra aðila. Verkefninu var ýtt úr vör með ráðstefnu vorið 2018. Í framhaldi skrifuðu fimm ráðherrar, auk Sambands íslenskra sveitarfélaga, undir viljayfirlýsingu í þeim tilgangi að brjóta niður múra milli kerfa, bæta þjónustu í þágu barna og skapa barnvænt samfélag. Í kjölfarið var skipaður stýrihópur Stjórnarráðsins í málefnum barna. Í stýrihópnum hafa starfað fulltrúar frá öllum þeim ráðuneytum sem skrifuðu undir umrædda viljayfirlýsingu. Jafnframt var skipuð þverpólitísk þingmannanefnd um málefni barna sem í var boðið fulltrúum allra þingflokka sem sæti eiga á Alþingi. Þingmannanefndin hefur tekið virkan þátt í verkefninu þvert á flokka og má segja að hún hafi leitt þessa vinnu. Á sama tíma, vorið 2018, skipaði ég starfshóp til að móta framtíðarsýn og stefnu í barnavernd til ársins 2030. Starfshópurinn vann greiningu á stöðu barnaverndarmála og skilaði áfanganiðurstöðu í október 2018. Í áfanganiðurstöðunni var mörkuð sú stefna að endurskoða löggjöf um barnavernd með það að markmiði að sett yrðu ný barnaverndarlög. Í febrúar 2019 sendi félagsmálaráðuneytið síðan bréf til ríflega 600 viðtakenda um land allt þar sem vakin var athygli á yfirstandandi vinnu og viðtakendur hvattir til að senda inn ábendingar og bjóða fram þekkingu sína með þátttöku í hliðarhópum á opnum fundum. Einn af þessum hliðarhópum fjallaði sérstaklega um barnaverndarlög. Eftir að niðurstaða hliðarhópanna lá fyrir var boðað til ráðstefnu á nýjan leik í samvinnu við Landssamband ungmennafélaga. Ráðstefna var haldin í október 2019 undir yfirskriftinni „Breytingar í þágu barna“. Á þeirri ráðstefnu voru helstu niðurstöður samráðsins kynntar, þar með talið áform um heildarendurskoðun barnaverndarlaga. Vinna við heildarendurskoðunina hófst í félagsmálaráðuneytinu í upphafi árs 2020. Endurskoðunin hefur verið unnin í nánu samráði við hóp sérfræðinga og þingmannanefnd í málefnum barna. Jafnframt hefur verið haft víðtækt samráð við ýmsa hópa um heildarendurskoðun barnaverndarlaga. Hér vil ég sérstaklega nefna samráð við börn sem umboðsmaður barna hafði umsjón með að framkvæma. Einnig hefur verið haft mikið samráð við sveitarfélög vítt og breitt um landið í tengslum við útfærslu þessara breytinga. Vinnan við heildarendurskoðun barnaverndarlaga reyndist vera svo umfangsmikil að í lok árs 2020 var ákveðið í samráði við þingmannanefnd um málefni barna að skipta endurskoðun barnaverndarlaga í tvo áfanga. Frumvarp þetta felur í sér fyrri hluta heildarendurskoðunar barnaverndarlaga. Vinna við síðari hluta hennar stendur yfir og er fyrirhugað að henni ljúki síðar á þessu ári. Virðulegur forseti. Í samráði sem ég hef lýst hefur komið fram gagnrýni á skipan barnaverndarnefnda og barnaverndarumdæma. Gagnrýnin hefur beinst að því að pólitískar áherslur eigi ekki að ráða því hverjir veljast til ákvarðanatöku í barnaverndarmálum. Þá hefur verið gagnrýnt að lítil barnaverndarumdæmi hafi ekki möguleika á að veita barnaverndarþjónustu sem krefst mikillar sérfræðiþekkingar og náin tengsl á milli fólks í litlum umdæmum geti haft neikvæð áhrif á vinnslu barnaverndarmála. Í frumvarpinu er því lagt til að barnaverndarnefndir verði lagðar niður og barnaverndarumdæmi verði stækkuð. Í stað barnaverndarnefnda komi barnaverndarþjónusta sveitarfélaga og sérstök umdæmisráð í barnavernd sem skipuð verða fagfólki en ekki pólitískt völdum fulltrúum. Rétt er að geta þess að þessar hugmyndir voru mótaðar af starfshópi sem skipaður var árið 2020 og var m.a. skipaður fulltrúum Sambands íslenskra sveitarfélaga og Samtaka stjórnenda í velferðarþjónustu. Barnaverndarþjónusta sveitarfélaga ber ábyrgð á framkvæmd barnaverndarþjónustu á vettvangi sveitarfélaga. Í því felst m.a. rekstur barnaverndarúrræða og öll ákvarðanataka sem tengist barnaverndarmálum og er ekki sérstaklega falin umdæmisráðum. Umdæmisráð munu samkvæmt frumvarpinu úrskurða um tilteknar íþyngjandi ráðstafanir í barnavernd. Umdæmisráð starfa á vegum sveitarfélaga og eru skipuð lögfræðingi, félagsráðgjafa og sálfræðingi með reynslu af störfum í barnavernd. Skipunartími umdæmisráða er ráðgert að verði fimm ár og fellur ekki að kjörtímabili sveitarstjórnar. Í frumvarpinu er einnig lagt til að lágmarksstærð barnaverndarumdæma fjórfaldist eða fari úr 1.500 íbúum í 6.000 íbúa. Þetta er í samræmi við niðurstöður starfshópsins umrædda sem taldi að 6.000 íbúa barnaverndarumdæmi hefðu almennar forsendur til að halda uppi faglegu barnaverndarstarfi miðað við fyrirliggjandi upplýsingar um meðalfjölda starfsmanna og barnaverndarmála. Í frumvarpinu er þó lagt til að sveitarfélög sem ekki finna samstarfsgrundvöll um barnaverndarþjónustu með nágrannasveitarfélögum geti fengið undanþágu frá reglum um lágmarksíbúafjölda ef þau geta sýnt fram á fullnægjandi fagþekkingu í barnavernd. Virðulegi forseti. Hjá hv. velferðarnefnd eru nú til meðferðar þrjú frumvörp sem fela í sér að mínu mati einhverjar stærstu kerfisbreytingar sem ráðist hefur verið í í málefnum barna. Þar ber hæst frumvarp til nýrra heildarlaga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. Í frumvarpinu sem ég mæli hér fyrir um breytingu á barnaverndarlögum eru lögð til ýmis ákvæði sem tengja barnaverndarþjónustu inn í samþætta þjónustu í þágu farsældar barna. Markmið þeirra breytinga er að skýra stöðu barnaverndarþjónustu við samþættinguna og stuðla að heildrænni samþættingarþjónustu sem veitt er á grundvelli barnaverndarlaga og annarra laga. Tillögur frumvarpsins fela í sér að ef fyrir liggur beiðni foreldra og eftir atvikum barns um samþættingu þjónustu þvert á þjónustukerfi getur barnaverndarþjónusta frá upphafi máls tekið þátt í teymisvinnu og áætlanagerð. Þá er mælt fyrir um mismunandi aðkomu barnaverndarþjónustu að samþættingu eftir því á hvaða stigi málið er. Gert er ráð fyrir að á meðan mál er í könnun taki barnaverndarþjónusta þátt í samþættingu þjónustu í þágu barnsins. Ef ástæða er til að grípa til úrræða á grundvelli barnaverndarlaga tekur barnaverndarþjónusta yfir málstjórn og leiðir teymisvinnu með þeim sem veita barninu þjónustu hverju sinni. Í þeim tilvikum þar sem ekki liggur fyrir beiðni um samþættingu þjónustu gerir frumvarpið ráð fyrir að barnaverndarþjónusta veiti með virkum hætti leiðbeiningar um samþættingu þjónustu og leitist þannig við að koma á samvinnu við foreldra um þjónustu í þágu barnsins. Ef barnaverndarþjónusta með aðkomu umdæmisráðs barnaverndar telur þörf á úrræðum samþættingar er lagt til í frumvarpinu að veitt verði sérstök heimild til að úrskurða um að samþættingu verði komið á. Þá er gert ráð fyrir að þjónusta í þágu barnsins sé samþætt óháð afstöðu foreldra ef barnaverndarþjónusta tekur við umsjá eða forsjá barnsins. Virðulegur forseti. Eins og ég fjallaði um er frumvarpið m.a. byggt á sjónarmiðum sem komu fram í samráði við börn. Í frumvarpinu er lagt til að barnaverndarlögum verði breytt með þeim hætti að þar verði fjallað ítarlegar um þátttöku barna við meðferð barnaverndarmála. Meðal annars er lagt til að sérstaklega verði kveðið á um rétt barna til að fá upplýsingar um mál sitt á barnvænan hátt. Þá er breytingunum ætlað að styrkja aðkomu barna að málum sem þau varða. Í barnaverndarlögum er þegar kveðið á um aðild barna, 15 ára og eldri, að barnaverndarmálum þegar kemur að vistun utan heimilis. Í frumvarpinu er lagt til það nýmæli að grípa megi til stuðningsúrræða án vistunar með samþykki barna sem orðin eru 15 ára. Virðulegur forseti. Í samráði vegna heildarendurskoðunar barnaverndarlaga hafa komið fram ábendingar um vankanta á gildandi barnaverndarlögum. Eru því í frumvarpinu lagðar til ákveðnar breytingar sem hafa það að markmiði að koma til móts við þær ábendingar. Meðal breytinganna er styrking úrræða vegna ófæddra barna. Þar er m.a. átt við heimild barnaverndarþjónustu til að fara fram á að barnshafandi einstaklingur verði sviptur sjálfræði ef hann stofnar heilsu og/eða lífi ófædds barns síns í hættu. Þá er lagt til að umdæmisráð barnaverndar geti úrskurðað um vistun barna utan heimilis í allt að fjóra mánuði, en samkvæmt gildandi barnaverndarlögum hafa barnaverndarnefndir heimild til úrskurða slíka vistun í allt að tvo mánuði. Í frumvarpinu er jafnframt ákvæði sem eiga að styðja við áform um sameiginlegan gagnagrunn og stafrænar lausnir í barnavernd. Markmið þessara stafrænu lausna er m.a. að bæta skráningu mála, auðvelda gagnaöflun við könnun og vinnslu barnaverndarmála og tryggja betur samfellu í barnaverndarþjónustu þannig að ekki verði rof eða tafir á málsmeðferð þegar börn og fjölskyldur flytjast á milli barnaverndarumdæma. Þá eru lagðar til breytingar sem fela í sér einföldun málsmeðferðar tiltekinna ráðstafana, m.a. er lagt til að barnaverndarþjónusta beini málum vegna brottvikningar heimilismanns og nálgunarbanns ávallt í farveg hjá lögreglu í stað reglu í gildandi barnaverndarlögum sem heimilar barnaverndarnefnd að setja slíkar kröfur sjálf fram fyrir dómi. Í frumvarpinu eru jafnframt lagðar til breytingar á framsetningu kæruheimilda laganna og breytingar á ákvæðum laganna um málsmeðferð vegna tilkomu barnaverndarþjónustu, umdæmisráða barnaverndar og barna- og fjölskyldustofu. Virðulegur forseti. Eins og áður hefur komið fram er þetta frumvarp tengt stórum kerfisbreytingum í þágu farsældar barna. Gert er ráð fyrir að öll frumvörpin taki gildi á sama tíma, við upphaf árs 2022. Þá er lagt til að sá þáttur breytinganna sem lýtur að niðurlagningu barnaverndarnefnda taki gildi í kjölfar sveitarstjórnarkosninga næsta vor.

Herra forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra, með síðari breytingum. Auk mín eru flutningsmenn frumvarpsins hv. þingmenn Bjarni Benediktsson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Sigurður Ingi Jóhannsson, Logi Einarsson, Helgi Hrafn Gunnarsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir og Inga Sæland, fulltrúar og formenn allra flokka sem sæti eiga á Alþingi. Forsaga málsins er sú að hinn 4. apríl 2019 skipaði ég nefnd fulltrúa allra stjórnmálaflokka á Alþingi, ásamt fulltrúum forsætisráðuneytis og dómsmálaráðuneytis, til að leggja drög að frumvarpi til heildarlaga um starfsemi stjórnmálasamtaka

Jafnframt var markmiðið að efla enn frekar lýðræðisleg vinnubrögð og gagnsæi í störfum stjórnmálasamtaka, tryggja sjálfstæða og lýðræðislega starfsemi slíkra samtaka og óheftan aðgang almennings að virku starfi þeirra. Þá var nefndinni falið að kanna sérstaklega stöðu stjórnmálasamtaka gagnvart ákvæðum nýrra laga um persónuvernd. Skipan nefndarinnar markaði framhald vinnu sem hófst með skipan nefndar um endurskoðun þessara sömu laga sem ég skipaði 8. febrúar 2018. Vinnu þeirrar nefndar lauk með samningu frumvarps þess er varð að lögum nr. 139/2018, um breytingu á lögum um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra, nr. 162/2006, með síðari breytingum. Með þessu frumvarpi er lagt til að gerðar verði tilteknar breytingar á lögunum í því skyni að móta heildstæða lagaumgjörð um starfsemi stjórnmálasamtaka hér á landi með það að markmiði að auka enn frekar gagnsæi í stjórnmálabaráttu og styrkja grundvöll eftirlits með fjármálum stjórnmálaflokka. Frumvarpið styður þannig enn frekar við meginmarkmið gildandi laga. Nýmæli í frumvarpinu eru helst þessi: Lagt er til að frá þeim degi er kjördagur hefur formlega verið auglýstur vegna kosninga til Alþingis, sveitarstjórna eða embættis forseta Íslands,

sé óheimilt að fjármagna, birta eða taka þátt í birtingu efnis eða auglýsinga í tengslum við stjórnmálabaráttu nema fram komi við birtingu að efnið sé birt að tilstuðlan eða með þátttöku þeirra. Með tillögunni er þannig stigið skrefinu lengra til að sporna gegn nafnlausum kosningaáróðri sem nokkuð hefur borið á í kosningum síðustu ára, einkum á samfélagsmiðlum. Til að ganga ekki lengra en brýna þörf ber til er í frumvarpinu lagt til að ákvæðið nái eingöngu til birtingar kostaðs efnis sem er til þess fallið að hafa áhrif á úrslit kosninga. Rétt er að árétta að samkvæmt orðalagi sínu nær ákvæðið ekki til þeirrar háttsemi þegar einstaklingar deila undir nafni, t.d. á persónulegri samfélagsmiðlasíðu, efni eða auglýsingum sem tengjast kosningabaráttu sem stafar frá nafnlausum aðilum. Skyldan til að gefa upp hverjir standi að kostuðu efni nær þannig eingöngu til þeirra sem ábyrgð bera á framleiðslu og birtingu þess. Með ákvæðinu er ekki ætlunin að takmarka lýðræðislega umræðu í aðdraganda kosninga enda er óheft opinber umræða þar sem kjósendum gefst færi á að taka upplýsta afstöðu til frambjóðenda og framboða grundvallarþáttur lýðræðis. Þá er ekki ætlunin að takmarka rétt einstaklinga til að halda fram rangfærslum eða misvísandi staðreyndum. Með þessari nýju skyldu er hins vegar stuðlað að því að gagnsæi ríki um uppruna kostaðra auglýsinga og þá hagsmuni sem kunna að búa að baki þeim. Telja verður að þær takmarkanir sem af ákvæðinu leiða gangi ekki lengra en nauðsynlegt er og heimilt er samkvæmt tjáningarfrelsisákvæði 73. gr. stjórnarskrárinnar. Þá skiptir máli að bannið nær eingöngu til afmarkaðs tímabils en gert er ráð fyrir að það gildi frá þeim degi er kjördagur hefur formlega verið auglýstur vegna boðaðra kosninga. er horft til þess að gjarnan harðnar kosningabarátta eftir því sem nær dregur kosningum. Á þessum síðustu vikum og mánuðum fyrir kosningar fer almennt fram mikilvægasta umræðan í tengslum við kosningabaráttu þar sem kjósendur gera upp Af þeim sökum standa til þess rök að taka skýra afstöðu til þess hvaða möguleika aðilar hafa til að beita sér í skjóli nafnleysis á þessu afmarkaða tímabili. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að heimilt verði að skrá stjórnmálasamtök sem hafa það að markmiði að bjóða fram í kosningunum til Alþingis eða sveitarstjórna í sérstaka stjórnmálasamtakaskrá sem ríkisskattstjóra verði gert að halda. Hér er einungis um að ræða heimild en ekki hindrun fyrir lýðræðislega þátttöku stjórnmálasamtaka í kosningum. Réttur stjórnmálasamtaka til að bjóða fram í lýðræðislegum kosningum verður ekki takmarkaður með frumvarpinu og er þá horft til þess markmiðs þeirra að skapa vettvang fyrir skoðanaskipti um mikilvæg samfélagsleg málefni og ekki síður að endurspegla skoðanir félagsmanna sinna til slíkra málefna, ýmist í almennri opinberri umræðu eða í gegnum kjörna fulltrúa á pólitískum vettvangi. Þannig verður áfram gert ráð fyrir því að stjórnmálasamtök geti boðið fram í kosningum án þess að hafa sótt um eða hlotið skráningu í stjórnmálasamtakaskrá. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að skilyrði þess að samtök hljóti skráningu séu þau að tilgangur samtakanna sé að bjóða fram í kosningum til Alþingis eða sveitarstjórna, að samþykktir þeirra séu í samræmi við ákvæði frumvarpsins og að önnur tilskilin gögn fylgi. Þótt ekki sé um skyldubundna skráningu að ræða fylgja henni viss réttaráhrif. Frumvarpið gerir þannig ráð fyrir því að skráning verði skilyrði fyrir fjárframlögum úr ríkissjóði frá sveitarstjórnum til viðbótar við þau skilyrði sem þegar má finna í lögum. Tilgangur þess að heimila skráningu af þessum toga og gera hana að skilyrði úthlutunar opinberra fjármuna er fyrst og fremst sá að styrkja grundvöll eftirlits og gagnsæis í störfum stjórnmálasamtaka og leitast við að auka traust borgaranna á starfsemi þeirra. Þannig stuðla ákvæði frumvarpsins að auknu gagnsæi um starfsemi stjórnmálasamtaka sem þiggja opinber framlög þar sem tryggt verður að fyrir liggi tilteknar lágmarksupplýsingar um starfsemi viðkomandi stjórnmálasamtaka, svo sem um þá sem standa að samtökunum og um innra skipulag þeirra. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að stjórnmálasamtakaskrá skuli birt opinberlega á vef Stjórnarráðs Íslands ásamt fylgigögnum. Herra forseti. Í frumvarpinu er mælt ítarlega fyrir um heimildir stjórnmálasamtaka til að halda félagaskrár og um heimildir til meðferðar þeirra persónuupplýsinga sem í hana eru skráðar. Auk þess er mælt fyrir um heimildir stjórnmálasamtaka til að vinna með persónuupplýsingar um almenning, til að nýta félagaskrár í starfsemi sinni og til að vinna með persónuupplýsingar um kjósendur og almenning. Heimildir stjórnmálasamtaka í þessum efnum hafa ekki þótt nægilega skýrar hingað til, ekki síst eftir samþykkt nýrra persónuverndarlaga og gerbreytt umhverfi stjórnmálaflokkanna í þessu nýja lagaumhverfi. Í því sambandi er lagt til að sérstaklega verði tekið fram að stjórnmálasamtökum sé óheimilt að nýta persónusnið til að beina að einstaklingum efni og auglýsingum í tengslum við stjórnmálabaráttu sem fela í sér hvatningu um að nýta ekki kosningarrétt sinn.

Gert er ráð fyrir því að Þjóðskrá Íslands veiti stjórnmálasamtökum og frambjóðendum í forsetakjöri rafrænan aðgang að kjörskrá í heild eða að hluta í aðdraganda kosninga sé þess óskað. Þetta er í samræmi við áralanga framkvæmd þar sem Þjóðskrá Íslands hefur látið stjórnmálasamtökum í té kjörskrárstofna. Í áliti stjórnar Persónuverndar frá 13. mars 2014 í máli nr. 2013/828

Þá er lagt til að samhengisins vegna verði ákvæði kosningalaga um listabókstafi stjórnmálasamtaka tekið upp í lögin. Samráði við gerð frumvarpsins var þannig háttað að nefnd um samningu heildarlaga um starfsemi stjórnmálasamtaka óskaði eftir athugasemdum dómsmálaráðuneytis, Persónuverndar, fjölmiðlanefndar,

leysa úr þeim ágreiningi sem upp kom. Jú, ég held að það sé mjög mikilvægt að þetta mál nái fram að ganga, bæði fyrir kosningar í haust, til að mynda hvað varðar nafnlausan áróður þar sem við erum að skerpa enn frekar á þeim ákvæðum sem við samþykktum fyrr á þessu kjörtímabili.

eru ekki fyrirtæki á markaði heldur félagasamtök sem þurfa að geta haft samskipti við sína félaga en um leið er mikilvægt að þeir gæti vel að því hvernig þau samskipti eru, að þær reglur séu skýrar. Ég held því að það skipti máli að frumvarpið nái fram að ganga til þess að skýra línurnar

fyrirspurn. Hv. þingmaður hefur verið óþreytandi í því verkefni að setja þessi mál á dagskrá og ég held að það sé líka full ástæða til, ekki bara dæmin sem við höfum úr okkar litla samfélagi heldur líka dæmin erlendis um það hvernig persónuupplýsingum er beitt

varlega til jarðar þannig að við séum í senn að setja skýr viðmið án þess að ganga á tjáningarfrelsi fólks. Ég vona svo sannarlega að þetta verði til góðs fyrir íslenska stjórnmálaumræðu. Ég trúi ekki öðru, þegar allir

náttúrlega allir að þetta er í tengslum og í takt við bæði þetta mál og síðan það sem ég mæli fyrir á eftir um að fela þjóðinni að ákveða um framhald viðræðna

aðstæðum sem skuldsettur ríkissjóður býður upp á. Það verður að segjast eins og er að fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar til næstu þriggja ára ber þess merki að það er

að fara úr því fyrirkomulagi að lífeyririnn sé verðlagsuppbættur mánaðarlega yfir í að það verði gert árlega. Þetta þýðir kjaraskerðingu til lífeyrisþega upp

um samstarf í gjaldeyrismálum og gagnkvæmar gengisvarnir, í því skyni að tryggja stöðugleika á gjaldeyrismarkaði, styrkja samkeppnishæfni Íslands og efla nýsköpun. Við vitum það í gegnum síðustu misseri og ár varðandi þetta stóra stökk sem nýsköpunin þarf á að halda

að stórfyrirtæki á Íslandi í sjávarútvegi, í iðnaði gera upp ekki í íslenskri krónu heldur í evrum eða dollurum. Í frumvarpi til fjárlaga 2021 og fjármálaáætlun fyrir árin 2021–2025 er gert ráð fyrir umtalsverðri útgjaldaaukningu ríkissjóðs með tilheyrandi hallarekstri. Markmið þess er að mæta því áfalli sem hagkerfið hefur orðið fyrir vegna heimsfaraldurs Covid-19. Breið samstaða er um að nýta góða stöðu í efnahagsmálum á Íslandi til þess að grípa til aðgerða til að milda þetta áfall. Á sama tíma er ljóst að stjórnvöld þurfa að leita allra leiða til að tryggja að nýju jafnvægi í tekjum og útgjöldum hins opinbera þegar faraldrinum lýkur. Í fjármálaáætlun eru hugmyndir um hvernig því markmiði

að hagvöxtur aukist er að framleiðni aukist. Framleiðni má auka með ýmiss konar aðgerðum, svo sem fjárfestingu í tækni, menntun, innviðum, hvötum til nýsköpunar og ábyrgri hagstjórn sem tryggir efnahagslegan stöðugleika. Hagstjórn íslenskra stjórnvalda undanfarinn áratug hefur verið ábyrg. Skuldastaða ríkissjóðs er góð og náðst hefur að byggja upp sögulega stóran gjaldeyrisvaraforða.

Engu að síður horfum við upp á að krónan mun enn verða uppspretta óstöðugleika. Gengi hennar hefur verið mun sveiflukenndara en gjaldmiðlar flestra nágrannalanda. Í þeirri kreppu sem nú ríkir hefur hún gefið verulega eftir, þrátt fyrir mjög stóran gjaldeyrisvaraforða og takmarkanir á gjaldeyrisviðskiptum lífeyrissjóðanna síðastliðið sumar, eins og við upplifðum. Íslenska hagkerfið er mjög háð milliríkjaviðskiptum og því eru slíkar sveiflur hagkerfinu erfiðar og dýrkeyptar. Gengissveiflur eru afar neikvæðar fyrir atvinnulífið og heimilin í landinu. Þær valda óvissu og ófyrirséðum sveiflum í tekjum og kostnaði. Þær torvelda alla áætlunargerð, veikja samkeppnisstöðu útflutningsatvinnuvega, leiða til verðlagssveiflna og ýta undir verðbólgu.

landið. Smæð gjaldmiðilsins og óstöðugleiki hans eru síðan ráðandi þættir í viðvarandi hærra vaxtastigi á Íslandi en í nágrannalöndum. Hátt vaxtastig eykur kostnað í rekstri og framkvæmdum og fækkar arðbærum fjárfestingum fyrirtækja og einstaklinga. Fækkar arðbærum fjárfestingum fyrirtækja og einstaklinga. — Stöðugur gjaldmiðill er því ein af lykilforsendum stöðugleika í efnahagsmálum og bættrar samkeppnisstöðu Íslands. Til þess að við getum laðað að erlent fjármagn í nýsköpun, í sprotafyrirtækjum, í grunnatvinnuvegi okkar, er algjört lykilatriði að fá hér stöðugan gjaldmiðil sem veitir okkur fyrirsjáanleika í náinni framtíð. Seðlabanki Íslands gaf út skýrsluna Valkostir Íslands í gjaldmiðils- og gengismálum árið 2012, þar sem lagt er mat á valkosti Íslands í gjaldeyrismálum. Þar er m.a. fjallað um upptöku evru sem valkost, en beinast liggur við að tengja gengi krónunnar við evru vegna umfangs viðskipta Íslands og Evrópuþjóðanna. Í skýrslunni eru ræddir tveir möguleikar, annars vegar einhliða upptaka og hins vegar bein þátttaka Íslands í myntsamstarfi Evrópusambandsins, ERM Niðurstaða skýrsluhöfunda er að einhliða upptöku fylgi verulegir gallar sem gera þann kost ófýsilegan. Þátttaka Íslands í ERM II krefjist hins vegar inngöngu í Evrópusambandið.

Það tekur mun lengri tíma og við höfum ekki mjög mikinn tíma til að ýta af stað verðmætasköpuninni og ýta undir framleiðnina, sem þarf að vera mjög hröð núna á næstu mánuðum og misserum. Þess vegna leggjum við til þessa til þessa leið í ljósi þeirra þrenginga efnahagsmála sem við stöndum núna frammi fyrir og þeirri knýjandi þörf að fá hér stöðugan gjaldmiðil. Við gerum það m.a. með þessari leið okkar.

Málamiðlunin svarar þessari brýnu þörf en heldur opnum þeim möguleika að síðar verði skrefið til aðildar stigið að fullu. Nokkuð hefur verið skrifað um þessa leið, m.a. af Guðmundi Magnússyni, prófessor í hagfræði, og Stefáni Má Stefánssyni, prófessor í lögfræði og helsta sérfræðingi

Þessu fyrirkomulagi var ætlað að tryggja innbyrðis stöðugleika á gjaldmiðlum Evrópuþjóðanna, sem er nákvæmlega markmið þessarar tillögu. Í nýlegri grein í Morgunblaðinu benda Stefán Már Stefánsson lagaprófessor og Daði Már Kristófersson, prófessor í hagfræði, á að slíkur tvíhliða samningur við Evrópusambandið geti sótt fordæmi í gjaldeyrisfyrirkomulagi Dana. Gengi dönsku krónunnar er haldið innan þröngs bils í gengi gagnvart evru. Stöðugleiki gengisins er tryggður með nánu samstarfi Seðlabanka Evrópu og danska Seðlabankans. fyrirkomulagi Íslands og Evrópusambandsins væri krónunni einungis leyft að sveiflast á mjög þröngu bili gagnvart evru. Stöðugt gengi yrði sameiginlega varið af Seðlabanka Íslands og Seðlabanka Evrópu.

Evrópusambandið hefur þó tekið mörg skref í gegnum tíðina til þess að auðvelda viðskipti innan Evrópu, þrátt fyrir að efnahagslega umfangið sé ekki mikið og það eru mörg dæmi þess.

Ætla má að beita mætti nákvæmlega sömu rökum í samningum um samstarf Evrópusambandsins og Íslands í gjaldeyrismálum, því að við blasir að stöðugt gengi krónunnar gagnvart evru myndi auðvelda mjög viðskipti og efla innri markað Íslands og annarra Evrópuþjóða. Úrsögn Breta úr Evrópusambandinu er líkleg til að auka pólitískan áhuga Evrópusambandsins á nánara samstarfi við önnur ríki, enda myndi slíkt varpa jákvæðu ljósi á samstarf við sambandið. Trúverðugleiki Íslands sem viðsemjanda er mjög mikill og líklegur kostnaður Evrópusambandsins óverulegur. Hagstjórn á Íslandi hefur verið mun betri en margra aðildarríkja Evrópusambandsins undanfarin ár og gjaldeyrisvaraforði Íslands er hlutfallslega stór. Afar ólíklegt er því að kostnaður myndi falla á Evrópusambandið umfram ábata þess af auknum viðskiptum. Hér skiptir einmitt máli stærð gjaldeyrisvaraforðans, hvernig hann er nýttur. Og af því að hann er það stór núna er einmitt tækifæri fyrir okkur Íslendinga að fara í mjög markvissar viðræður við Evrópusambandið, pólitískar viðræður, ekki embættismannaviðræður heldur pólitískar viðræður. Ísland þyrfti án efa að undirgangast kröfur um ábyrga hagstjórn í formi reglna um ríkisfjármál og skuldir hins opinbera. Það hafa íslensk stjórnvöld hins vegar þegar gert með lögum um opinber fjármál svo að viðbótarkostnaður íslenskra stjórnvalda af slíkum skilyrðum yrði hverfandi. Að framangreindu skoðuðu er ljóst að ávinningur íslensku þjóðarinnar af samstarfi við Evrópusambandið í gjaldeyrismálum og gagnkvæmum gengisvörnum yrði verulegur. Gengi það eftir yrði það til þess fallið að tryggja stöðugleika íslensku krónunnar gagnvart evru og örva með því gagnkvæm viðskipti á innri markaði Evrópusambandsins. Að mati flutningsmanna tillögunnar er samþykkt hennar

í gengismálum sem getur stuðlað að því að við getum haldið hér vöxtum lágum og getur leitt til þess að við getum knúið verðbólguna niður að einhverju leyti.

og ákvað að taka mikla áhættu, gengisáhættu, með erlendum lánum, sem er mjög varhugavert fyrir ríkissjóð og fyrir hag heimilanna, fyrirtækjanna,

Herra forseti. Ég vil sérstaklega fagna þessari umræðu. Ég held að við þurfum miklu oftar að tala um Evrópumál í þessum sal. Sá þingmaður sem hér stendur er sannfærður Evrópusinni og búinn að vera það í áratugi, ef svo má segja. Það skiptir okkur miklu máli að Íslendingar taki það skref til fulls að sækja um fulla aðild að Evrópusambandinu og ég held að það eigi að vera markmið okkar. Ég veit að hv. flutningsmaður tillögunnar er sammála mér hvað það varðar en teflir fram þessari millileið

við eigum að fara þessa leið í stað fullrar aðildar að Evrópusambandinu, sem hlýtur að vera meginmarkmiðið og hlýtur að vera sameiginlegt baráttumál okkar sem erum Evrópusinnar. Í því sambandi langar mig að fara aðeins aftur í tímann. Árið 2008 sat ég einnig á þingi og þá var ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingarinnar. Eftir að sú ríkisstjórn var skipuð var ákveðið að setja á fót sérstaka nefnd, svokallaða Evrópunefnd,

hvað þetta varðar. Möguleikar Íslands á upptöku evru á grundvelli tvíhliða samnings á grundvelli Evrópulöggjafar var rædd í þaula. Við skoðuðum sérstaklega þá gjaldeyrissamninga sem Evrópusambandið gerði við Mónakó og Vatíkanið og San Marínó og er skemmst frá því að segja að við fengum skýr skilaboð um að það væri ekki fyrirmynd sem Evrópusambandið myndi líta til þegar kæmi að Íslandi. Þá var einnig skoðað hversu hratt, og þetta er áhugavert, Ísland gæti tekið upp evru eftir ESB-aðild og þá hvort Seðlabanki Evrópu gæti stutt Ísland á umsóknartímanum til að viðhalda stöðugu gengi. Svör framkvæmdastjóra ESB, sem er eins og ríkisstjórn Evrópusambandsins, voru þau að Ísland gæti orðið aðili

Varðandi umræðuna á þessum vettvangi í Brussel og víðar var rætt á vettvangi nefndarinnar að upptaka evru á grundvelli tvíhliða samnings myndi í rauninni ekki færa

Olli Rehn, framkvæmdastjóri stækkunarmála, sagði okkur í nefndinni að einhliða upptaka evrunnar væri sömuleiðis ekki í anda þess góða sambands sem væri á milli Íslands og ESB og Evrópusambandið myndi ekki taka því vel ef Ísland myndi reyna að fara þá leið. Það væri enginn vilji af hálfu Evrópusambandsins til að Ísland fengi að taka upp evruna á grundvelli einhvers tvíhliða samnings. Almunia, sem var framkvæmdastjóri efnahags- og fjármála, nefndi sérstaklega að það tæki lögfræðing Evrópusambandsins einungis 30 mínútur að komast að því að upptaka evrunnar væri bara fyrir aðildarríki Evrópusambandsins. Aðspurðir sögðu framkvæmdastjórarnir að það breytti engu þótt öll EES-ríkin myndu sameinast um að fara þessa leið, en að sjálfsögðu eru engar líkur á því eins og staðan er í Noregi.

Núverandi gjaldmiðlasamningar ættu ekki að standa sem fordæmi, eins og hér hefur áður verið nefnt. ESB hefði engan hag af slíkum samningum þar sem fjármálalöggjöf á Íslandi væri nú þegar í samræmi við löggjöf ESB á grundvelli EES-samningsins

Mér fannst þetta áhugavert tækifæri til að rifja upp þau svör sem við fengum á sínum tíma varðandi svona gjaldeyrissamstarf. Auðvitað er það mjög freistandi. Einn helsti kostur við aðild að Evrópusambandinu fyrir Ísland er evran,

Það er lægra matvælaverð. Það eru lægri vexti til lengri tíma. Það er minni gengisáhætta og gengissveiflur. Það er minni verðbólga. Það eru auknar erlendar fjárfestingar og þar með aukin samkeppni. Það er sanngjarnara landbúnaðarkerfi fyrir bæði neytendur og bændur. Það eru aukin áhrif á reglur

En síðan, herra forseti, má ekki gleyma því stóra atriði að Íslendingar eru evrópsk þjóð sem á heima í samfélagi annarra Evrópuþjóða.

stórfyrirtækin í þessu landi, hvort sem það er í sjávarútvegi eða öðru, eða auðmenn þessa lands, eru þau einu sem geta tryggt hagsmuni sína með því að gera upp í evrum eða dollurum. Á meðan eru íslensk heimili látin súpa seyðið af sveiflugjörnum gjaldmiðli sem kallar á gengisfellingar.

enda er hv. þingmaður í rauninni sá sem hefur verið hvað harðastur í að tala fyrir aðild að Evrópusambandinu. Það er alveg rétt og við tökum það sérstaklega fram í greinargerðinni með tillögunni

Herra forseti. Ég held að við hv. þingmaður séum meira og minna sammála hvað þetta varðar. Við skulum bara snúa bökum saman um að innleiða hér dýpri og betri umræðu um Evrópumál og aðild Íslands að Evrópusambandinu. Að hluta til erum við að fara aftur á bak.

að tala um nákvæmlega þessi mál. Þetta er einmitt, eins og hv. þingmaður sagði hér áðan, eitt stærsta hagsmunamál íslenskra heimila og íslenskra fyrirtækja en ekki síst unga fólksins okkar.

brýnustu hagsmunamál þjóðarinnar á dagskrá. Herra forseti. Vissir þú að á síðasta ári var krónan í hópi þeirra gjaldmiðla sem veiktist hvað mest, rýrnaði mest? Þar erum við í hópi með Kirgistan, Mósambík og Georgíu. Munið að þegar krónan veikist verða innfluttar vörur dýrari og verðbólgan eykst. Við skulum ekki gleyma því að verðmæti almennings eru geymd í þessum gjaldmiðli sem rýrnar stöðugt í verði. Hann er í rauninni ekki gjaldgengur neins staðar annars staðar í heiminum. Hugsið ykkur. Hvernig stendur á því að við höfum hér stjórnvöld og stjórnmálaflokka sem skipa þessa ríkisstjórn sem vilja koma í veg fyrir að almenningur geti notið góðs af stöðugum og öruggum gjaldmiðli, lægri vöxtum og engri verðtryggingu?

Þess vegna þurfum við að taka þessa umræðu. Þess vegna eigum að fara af fullum krafti í að sannfæra þjóðina um að þetta sé rétt leið. Ég ítreka að það er ekki tilviljun að okkar helstu samstarfsþjóðir, sem við eigum svo margt sameiginlegt með, telja hagsmunum sínum miklu betur borgið innan Evrópusambandsins heldur fyrir utan

Krónan okkar er minnsti sjálfstæði gjaldmiðill í heiminum. Lítill gjaldmiðill eins og krónan okkar er eðli málsins samkvæmt viðkvæmari fyrir sveiflum en hinir.

Geta hennar til sveiflu er fyrst og fremst í því fólgin að hana er hægt að fella og hún fellur yfirleitt og alla jafna á kostnað almennings. Sú staða dregur úr fyrirsjáanleika og ýtir undir háa vexti. Þær sveiflur sem okkar litla króna rammar inn eru erfiður veruleiki og neikvæður fyrir atvinnulíf hérlendis og heimilin öll í landinu og fólkið.

ungu kynslóðina, sem virðist, ef marka má stefnu stjórnvalda, eiga að búa áfram við þann veruleika sem íslenski gjaldmiðillinn er. Stöðugur gjaldmiðill er grunnforsenda stöðugleika í efnahagsmálum og betri samkeppnisstöðu Íslands.

Krónan hefur, eins og við sjáum öll, gefið verulega eftir þrátt fyrir mjög stóran gjaldeyrisvaraforða og þrátt fyrir takmarkanir á gjaldeyrisviðskiptum lífeyrissjóðanna. Þrátt fyrir þessar aðgerðir henni til varnar gefur hún eftir. Vegna þess hversu mikilvægt það er að tryggja stöðugleika í gjaldeyrismálum leggjum við til núna að Ísland kanni möguleika á tvíhliða samningi við Evrópusambandið um samstarf í gjaldeyrismálum, í tengslum við EES-samninginn.

yngri kynslóðir, verðskulda að sé sett á dagskrá, samtalið um aðildina, umræða um Ísland í samfélagi þjóðanna, framtíðarsýnin um Ísland fyrir ungt fólk. Tvíhliða samningur við Evrópusambandið núna

Þannig er stöðugleiki gengisins tryggður með nánu samstarfi Seðlabanka Evrópu og Seðlabanka Í fyrirhuguðu fyrirkomulagi Íslands og Evrópusambandsins væri krónunni gefið ákveðið svigrúm til að sveiflast á mjög þröngu bili gagnvart evrunni

Ísland þyrfti í því sambandi sennilega, eða nánast án vafa, að undirgangast ákveðnar kröfur um ábyrga hagstjórn, hvað varðar reglur um ríkisfjármál og skuldir hins opinbera. Það hafa íslensk stjórnvöld eins og við vitum nú þegar gert með lögum um opinber fjármál þannig að viðbótarkostnaður af þessum skilyrðum ætti í sjálfu sér að vera hverfandi. Í því sambandi finnst mér líka mega nefna þær kröfur sem af þessu leiðir um ábyrga hagstjórn. Sú hugmyndafræði er auðvitað almennt hagsmunamál í sjálfu sér. Ábyrg hagstjórn,

Virðulegi forseti. Ávinningur íslensku þjóðarinnar, ávinningur íslensks almennings af samstarfi við Evrópusambandið að þessu leyti, í gjaldeyrismálum og gagnkvæmum gengisvörnum, yrði,

er rakið að samþykkt hennar sé eitt mikilvægasta skref sem ríkisstjórnin gæti stigið til að stuðla að auknum hagvexti í kjölfar þeirra þrenginga sem heimsfaraldurinn hefur leitt til. Virðulegi forseti. Í mínum huga er svarið við spurningunni hver ávinningurinn yrði einfaldlega það að þetta er eitt stærsta lífskjaramál fyrir allan almenning á landinu.

Við þekkjum þá stöðu og þann veruleika að Íslendingar greiða fasteignir sínar dýru verði vegna gjaldmiðilsins. Afleiðingin yrði hagstæðari skilyrði til atvinnuuppbyggingar

Afleiðingin yrði meiri fjölbreytileiki í atvinnulífinu. Það er jafnframt atriði sem hér hefur verið töluvert til umfjöllunar og umræðu í í þeirri stöðu sem er uppi að það verði og hljóti að vera framtíðarmúsík að verja atvinnulífið með því að vera ekki með öll eggin í sömu körfunni. Afleiðingin af þessari leið myndi um leið styðja við nýsköpun. Við erum hér að leggja á borð og leggja til umræðu ákveðna grundvallarspurningu, mál sem er alveg ljóst í mínum huga að er hagsmunamál fyrir allan almenning í landinu og þetta mál þarf að ræða. Það þarf líka að rökstyðja það að ætla að skila auðu í þessu samtali í ljósi þeirra hagsmuna sem eru undir, að neita að ræða svona stórt viðfangsefni, sem er nú viðkvæði sumra inni í þessum sal, að leita allra leiða til að forðast samtalið, því að það þarf líka að rökstyðja það hvers vegna á ekki að fara þessa leið. Í mínum huga er það reyndar alveg ljóst að sönnunarbyrðin er á þeim sem vilja halda óbreyttu plani. Ávinningurinn er í mínum huga nefnilega alveg augljós og almenningur verðskuldar að þetta mál fái tilhlýðilega umfjöllun og sé rætt og sé á dagskrá. Röksemdirnar hníga allar í eina átt að mínu mati og ég hlakka til þeirrar umræðu sem fram undan er.

Virðulegur forseti. Við ræðum þingsályktunartillögu frá þingflokki Viðreisnar um að taka upp evru í samstarfi við Evrópusambandið.

Það er einkenni á íslensku krónunni að hún tekur meiri sveiflum en margir aðrir stærri gjaldmiðlar. Þegar maður les áfram í gegnum greinargerðina

Ég mun örugglega nota tækifærið og ræða líka um það mál en það er tillaga sem ég aðhyllist ekki.

en það er bara gott og blessað. Þannig á það líka að vera hér. En það er í rauninni óraunhæft að ætla sér að tengja íslensku krónuna við evru ef ekki er jafnframt stefnt að því að ganga í Evrópusambandið.

sú aukastoð okkar sem felst í þekkingargreinum, nýsköpun, rannsóknum og vísindum. Það eru svo sannarlega atvinnugreinar sem ég tala fyrir og ég hygg að við höfum ráðist í mjög margar mikilvægar aðgerðir á síðustu misserum til að bæta hag þessara atvinnugreina sem eru okkur alveg gríðarlega mikilvægar. Eftir stendur, virðulegur forseti: Hver eru rökin fyrir því að taka upp eða tengja okkur evrunni?

Þeir eru jú sannarlega töluverðir. Ég ætla ekki að segja hún sé fullkomin og auðvitað höfum við glímt við þau vandkvæði að hún sveiflast, en einmitt vegna þess að okkur hefur tekist vel upp á síðustu misserum í efnahagsstjórninni erum við að sjá umhverfi sem við höfum ekki séð áður

Er líklegt að þær sveiflur sem eru í Þýskalandi eða Frakklandi séu algerlega sambærilegar því sem gerist á Íslandi?

á síðustu misserum er erfitt að lesa sig inn á þau rök að þetta sé leiðin. Eins og ég sagði áðan fagna ég því þó að málið sé komið til umræðu því að mér hefur leiðst sá málflutningur að hér þori fólk ekki að taka umræðuna. Í mínum huga hefur þetta mál verið rætt oft og lengi en ég er alveg tilbúin að taka umræðuna aftur og geri það hér með. En ég segi á sama tíma: Einhvern veginn hefur hv. þingmönnum ekki tekist að sannfæra mig um gildi þess sem hér er lagt til.

Ég segi: Ef við værum með stöndugan gjaldmiðil þyrfti Seðlabankinn ekki að beita sér með þessum hætti gagnvart einni atvinnugrein umfram aðrar því að þá væru vextir lágir og vöruverð væri sjálfkrafa líka lágt. Ég vil spyrja hv. þingmann: Af

Ég hef trú á því að við getum gert það áfram og það snýr að þeim aðgerðum sem við erum í núna og þurfum að ráðast í enn frekar á næstu misserum,

lágu atvinnuleysi. Ég held að það sýni sig og að sá stutti tími sem liðinn er frá því að Covid skall á og það atvinnuleysi sem við sjáum núna geti ekki verið rök fyrir hinu gagnstæða. Hv. þingmaður kom líka inn á auknar álögur á heimilin á Íslandi og það að við greiðum hærri vexti og hér sé verðbólga sem hefur ekki tíðkast

En það er alveg rétt, og það er eitt af því sem ég nefndi í ræðu minni og við höfum sannarlega séð, að við sjáum þær sveiflur sem hafa orðið á verðbólgu. Við höfum þó náð gríðarlega miklum árangri á síðustu misserum, alveg eins og greinargerðin frá hv. þingmanni tekur ágætlega á og það er okkar stóra verkefni nú sem endranær.

hvort þessi fyrirtæki myndu þá ekki vilja gera upp í dollurum ef þau hafa kosið það hingað til eða einhverjum öðrum gjaldmiðlum. Virðulegur forseti. Hv. þingmaður ræddi hér líka lántökukostnað heimilanna.

Við þekkjum það, við Íslendingar, þegar við ferðumst erlendis, að við fáum töluvert mikið fyrir peninginn. En það er náttúrlega líka þannig að laun á Íslandi eru mun hærri en víðast hvar í þessum Evrópulöndum þannig að kaupmáttur íslenskra heimila er ekki lakari, betri ef eitthvað er, og ég veit að hv. þingmaður þekkir það mjög vel úr alþjóðlegum samanburði hvað okkur Íslendingum hefur vegnað vel, eigum við að segja þrátt fyrir eða vegna þess að við höfum íslensku krónuna.

„Helsti kostur þess að taka upp nánara samstarf við Evrópusambandið er að mati flestra sá efnahagslegi stöðugleiki er fælist í að geta tekið upp hinn sameiginlega gjaldmiðil Evrópusambandsins, evruna.“

Hvernig stendur á því að þessi flokkur, Sjálfstæðisflokkurinn, hefur fyrst og fremst hagsmuni mjög þröngs hóps fyrirtækja í huga? Það eru sjávarútvegsfyrirtækin, það eru rútufyrirtækin, það eru álfyrirtækin og það eru eignarhaldsfélögin.

eins og ég sagði áðan, hefur þessi umræða verið í gangi innan Sjálfstæðisflokksins, sem og væntanlega annarra flokka og í samfélaginu öllu, í töluvert langan tíma. Þetta er ekki ný umræða.

En öðrum málflutningi hv. þingmanns um að Sjálfstæðisflokkurinn sé ekki talsmaður nema einhverra örfárra atvinnugreina ætla ég auðvitað að vísa alfarið á bug. Þó að Sjálfstæðisflokkurinn kunni að vera minni en hann ætti að vera er hann enn þá stærsti flokkurinn á þingi og stærsti flokkurinn samkvæmt síðustu könnunum.

þegar þessir hópar annaðhvort gera upp í erlendum gjaldmiðli eða stunda umfangsmiklar gengisvarnir sem eru ekki á færi almennings? Ástæðan er augljós, herra forseti. Þessir aðilar hagnast á krónunni. á pening, eins og fjármagnseigendur eiga nóg af, eru háir vextir góðir. Vextir eru ekkert annað en verð á peningum. Þá er verðtrygging einnig góð því að hún verndar fjármagnið fyrir verðbólgu. Þess vegna er meira að segja verðbólgan ekki slæm fyrir auðmenn. Þegar kemur að útgerðinni fær hún reglulega hjálp í gegnum gengisfellinguna. Gengisfelling þýðir meiri gjaldeyri til útgerðarinnar fyrir fiskinn. Þetta er massaflutningur verðmæta frá innlendum fyrirtækjum og almenningi til útflutningsgreinarinnar.

Ágústsson einfalda hagfræðikenningar allverulega hér þegar hann talaði um verðbólguna áðan, ekki síst vegna þess að ég minnist þess að hafa setið í tíma hjá hv. þingmanni þegar hann var kennari og var að tala um hagfræði. Í þessari ræðu ákvað hann að taka bara mjög afmarkaðan bút og nota sér í hag í sínum málflutningi.

tek undir það og það er mikilvægt fyrir okkur öll, og jafnvel það líka að íslensk fyrirtæki þyrftu að geta gert upp eða búa við sömu mynt og viðskiptalöndin. Þess vegna var einmitt ráðist í svo mikla skoðun á því hvað væri hentugasti gjaldmiðillinn fyrir Ísland. Virðulegur forseti. Eins og kom svo vel fram í ræðu hv. þingmanns áðan þá er þetta ekkert lausnin. Það að taka upp evru einhliða er ekki lausn, það er bara óraunhæft og það er ekki einu sinni hægt. Það sem hv. þingmaður er raunverulega að leggja til og þeir þingmenn sem flytja þessa tillögu er að ganga í Evrópusambandið. Og það ætti að vera umræðan: Hverjir eru kostir og gallar þess að ganga í Evrópusambandið? Ég efast ekki um að við munum taka þá umræðu hér á eftir, ekki það að hún hafi aldrei verið tekin. Hún hefur mjög oft verið tekin og áhugi íslenskra kjósenda hefur verið mjög lítill á því að ganga í Evrópusambandið, guði sé lof.

Það er líka rétt að taka það fram að sú sem hér stendur er algerlega laus við allar kreddur í þessum málum, svo maður frábiðji sér ásakanir um slíkt, leitast sú sem hér stendur við að vera fagleg, nútímaleg og ekki síst víðsýn, svo maður grípi til hugtaka sem fólki er tamt í umræðunni nú til dags. dags. Ég kýs að líta á þessa umræðu í kannski aðeins víðara samhengi heldur en bara umræðu um hvort hér skuli vera við lýði hin íslenska króna eða hinn evrópski sameiginlegi gjaldmiðill margra landa, evra.

Þeir sveiflast í takt við efnahagslífið í þeim löndum þar sem þeir eru mest notaðir. Það er ekkert einsdæmi með íslensku krónuna, það á líka við um evruna og alla aðra gjaldmiðla heimsins. Í því ljósi má segja að það sé nokkur samkeppni í heiminum öllum á milli myntsvæða.

Þannig að það er ákveðinn ávinningur í slíkri samkeppni á milli svæða, á milli mynta og myntsvæða, sem ég tel rétt að menn hafi aðeins í huga. Þessi þingsályktunartillaga sem gengur út á það að hefja viðræður um upptöku á evru hér, þ.e. festa krónuna við evru og er kannski lítill munur á en þó nokkur munur er á því að taka algjörlega upp evru en að festa hana, er lögð fram með því fororði að þar með myndi slíkt fastgengi skapa stöðugleika

líka og hún sveiflast ekki í takt við íslenskt efnahagslíf heldur í takt við efnahagslíf annarra landa. En það þarf einnig að hafa í huga að fátt er svo með öllu illt að ekki boði nokkuð gott. Sá sveigjanleiki sem við höfum haft með íslensku krónunni hefur búið til stöðugleika á öðrum sviðum

að okkur hefur tekist að halda atvinnustigi hér stöðugu og litlu atvinnuleysi og það verður auðvitað á kostnað einhvers, við áttum okkur alveg á því. Einn af þeim þáttum er einmitt sveigjanleiki íslensku krónunnar þar sem við höfum tekið út ákveðinn kostnað við að halda fjarri okkur Íslendingum þeirri miklu meinsemd sem öll Evrópusambandsríkin glíma við og hafa glímt við í áraraðir sem er viðvarandi atvinnuleysi, viðvarandi mikið atvinnuleysi. Mér finnst það skipta mjög miklu máli að menn hafi þetta í huga þegar talað er um krónuna og óstöðugleika hennar og sveiflur. Hún sveiflast nefnilega af ástæðu.

byggist á, bæði innflutningur og útflutningur. Þar eru evrulöndin ekki endilega ríkjandi og getur

Þá er einnig rétt að hafa í huga að spákaupmennska með gjaldmiðla er nokkur áhættuþáttur sem ekki hverfur nema síður sé hjá gjaldmiðlum sem eru fasttengdir öðrum gjaldmiðlum.

óstöðugleiki sem kann að vera og við köllum gengistengdar áskoranir, hafa minnst með gjaldmiðilinn sjálfan að gera en miklu meira með alþjóðlegt efnahagslíf og efnahagslíf í löndunum í kringum okkur að gera, en einkum og sér í lagi ástandið hér heima fyrir hjá okkur, stjórn ríkisfjármálanna. Sveiflurnar í gjaldmiðlinum okkar og annarra gjaldmiðla eru afleiðing

á þar síðustu öld, þar sem einkabankar sáu myntsláttu þá ríkti samkeppni um gjaldmiðla og það voru bara nokkuð stöðugir gjaldmiðlar sem náðust í næstum 100 ár í ýmsum löndum.

eða eins og þingsályktunartillöguhöfundar vilja, láta erlendum ríkjum það eftir að slá mynt eða hafa áhrif á efnahagslífið hérlendis. Hví ekki að

og fá þannig einhverja samkeppni um gjaldmiðlana. Svo mætti í framhaldinu, menn væru þá komnir mjög langt í víðsýninni og ég ætla ekki að þvinga slíkri víðsýni upp á fólk en ég nefni þetta hér,

gengismarkmið gagnvart öðrum gjaldmiðli, einhvers konar annan gjaldmiðil sem akkeri. Það eru til að mynda 38 lönd á heimsvísu með bandaríkjadollar sem sitt akkeri, 25 lönd sem eru með evru sem akkeri og átta eru með einhvers konar myntkörfu sem akkeri.

ég myndi vonandi ekki grípa þannig til orða. Ég nefndi hana hins vegar sem dæmi um umræðu um þessi mál frá þröngu sjónarhorni, (SMc: Já.) sjónarhornið

hún lýtur að því að binda krónuna við evru en ekki einhvern annan gjaldmiðil sem myndi kannski taka meira mið af okkar efnahagslífi og okkar sveiflum.

á þeim tíma, eins og nú er, var breska pundið frífljótandi eða alla vega fljótandi, það er smá tæknilegur munur á þessu tvennu,

stöndug lönd eins og Singapúr sem reiða sig einmitt á svona skriðlegt fyrirkomulag með tengingu við marga gjaldmiðla. Ég get alveg tekið undir það að kannski ættum við að vera að horfa á einhvers konar skriðlega tengingu við

á dollar og norska krónu en ekki á evruna, sem er einmitt ágætisgjaldmiðill sem við notum mjög mikið í okkar viðskiptum hér á landi

frífljótandi íslenska krónu með verðbólgumarkmiði versus það að taka upp evru heldur eru svo mörg stig þarna inn á milli, t.d. það fyrirkomulag sem ég ætla að tala um í ræðu minni hér á eftir, sem Króatía tók upp á tímabili, og fjölmörg önnur sem ég held að við gætum grætt mikið á að kynna okkur töluvert betur.

Þetta eru allt þættir sem ég held að áhugamenn um þessi mál ættu að skoða og ég hefði haldið að flutningsmenn þessarar tillögu hefðu líka átt að gera það. En mitt megininnlegg í þessa umræðu var að varpa fram spurningunni: Af hverju að binda sig við einhvern einn gjaldmiðil?

er allt of sjaldan sem við eigum góðar umræður um peningastefnu og peningamál hér, sérstaklega á síðustu tveimur árum. Það þarf eiginlega ekki mjög mikið til að egna mig upp í umræðu um peningastefnu, ekki síst vegna þess að

frífljótandi íslensk króna — fljótandi íslensk króna er kannski tæknilega séð réttara — eða þá upptaka á evru. Eins og alltaf í svona umræðu eru ákveðnar ákveðnar rangfærslur í gangi um hvernig það gengur fyrir sig. En reyndin er sú að þetta er allt saman miklu flóknara en svo og skemmtilegra en svo að það séu bara tvær leiðir færar.

hana enda orðin næstu tíu ára gömul. Hún var ágæt á sínum tíma, skemmtilegur lestur. En mér fannst áhugavert og kannski gagnrýnisvert við þá skýrslu að hún vann ekki út frá þeim verkfærum sem eru til á heimsvísu.

sem heitir, með leyfi forseta „Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions eða á íslensku Ársskýrsla um fyrirkomulag gengisstefnu og viðskiptahátta.

er hægt að vera með nokkurn veginn hvaða peningastefnu sem er og síðan vera með einhvers konar fyrirkomulag á gengisstefnu

breytingum á peningamagni í umferð, sem margir hafa talað fyrir á síðustu árum. Svo eru mörg lönd með gengismarkmið.

Síðan á móti þessu eru lönd sem eru með einhvers konar akkeri, binda sig við bandaríkjadollar, við evru, við einhvers konar myntkörfu eða í einhverjum tilfellum við eitthvað annað en þetta. Í þeim flokkum er kannski

nota þau þá bandaríkjadollar. Það eru nokkur lönd sem eru að nafninu til með einhliða notkun á evru en í rauninni er það samningsbundið, það eru Kósóvó, Svartfjallaland og San Marínó.

er. Síðan er hægt að tala um hefðbundna gengistengingu sem er mjög algeng og mörg Afríkuríki sem eru bundin við evruna með þeim hætti í gegnum Seðlabanka Frakklands. Það er til það sem er kallað stöðugleikafyrirkomulag sem bæði Króatía og Norður-Makedónía eru komin í. Síðan eru skríðandi

Það er ekki föst binding á gengisskráningu heldur er gengisskráningarviðmið sem er uppfært yfir ákveðin tímabil. Mig minnir að það hafi verið sex mánaða tímabil. Þá var tekið meðaltal af gengisflökti þess tíma og það var nýja viðmiðunargengið. var genginu leyft að flökta innan ákveðinna vikmarka út frá þessum viðmiðunarpunkti. Þetta fyrirkomulag er rosalega gott

við erum ekki að opna okkur algerlega gagnvart þeirri spákaupmennskuáhættu sem er til staðar varðandi fastbundið gengi eða fast akkeri, en við erum samt á sama tíma að að miða hagkerfið okkar smám saman inn á samlögun við annan stærri gjaldmiðil. Þetta fyrirkomulag er notað víða, yfirleitt til skamms tíma og yfirleitt í þeim tilgangi að búa til betri samþættingu milli hagkerfa. Ég saknaði þess að þetta fyrirkomulag væri skoðað til hlítar í skýrslunni um valkosti Íslands í gjaldmiðils- og gengismálum. Það var

svo unnið nánar með Evrópuríkjum. Þetta var svolítið óundirbúin ræða, herra forseti, en ég vona að hún hafi skilað sínu.

Það er ágætt að fá þessi mál til umræðu hér. Þetta er náttúrlega klassískt. Sú mikla áhersla sem

Það að taka upp mynt annarrar þjóðar eða bandalagsþjóða eins og hér er rætt um felur eðli málsins samkvæmt sér umtalsvert fullveldisafsal. Seðlabanki Evrópu í Frankfurt stýrir evrunni, að svo miklu leyti sem markaðurinn gerir það ekki, og hann gerir það að mestu leyti í ljósi þýskra og franskra hagsmuna. Það er útilokað með öllu að íslenskir hagsmunir kæmu til álita við ákvarðanir þeirrar stofnunar sem Seðlabanki Evrópu er

að myntin sem við búum við hér ráðist af þýsk-frönskum hagsmunum? Sú spurning er mjög áleitin, herra forseti. Evran veldur Miðjarðarhafslöndum Evrópusambandsins umtalsverðum erfiðleikum eins og kunnugt er. er. Harkan sem Evrópusambandið sýndi Bretum við útgöngu þeirra úr Evrópusambandinu, Brexit, er e.t.v. skiljanleg í ljósi þess að nauðsynlegt hafi verið talið að kenna þeim ríkjum, Miðjarðarhafsríkjunum, þá lexíu að þeim væri hollast að láta ekki hvarfla að sér að hverfa úr sambandinu, hversu erfitt sem þeim reyndist að búa við evruna. Vegna umræðu um norska krónu er rétt að minnast þess að hún er olíumynt og mjög viðkvæm fyrir sveiflum í heimsmarkaðsverði á olíu. Við getum ekki með nokkrum hætti haft hag af því að tengjast slíkri mynt sem ræðst af verðsveiflum á alþjóðlegum olíumarkaði. Við erum, og þekkjum það mjög vel, í viðkvæmri stöðu gagnvart ytri áföllum sem hafa skollið á okkar þjóðarbúskap. Við Við þekkjum hver þau áföll geta verið, það getur verið verðfall á okkar afurðum, það getur þurft

Þannig að spurningin er einungis hvar þessi áföll koma niður og kannski að einhverju leyti með hvaða hætti hægt er

hafa í reynd leitt af sér veikingu á gengi krónunnar og byrðunum hefur þannig verið dreift. Svo má ræða það hversu hversu sanngjörn eða réttlát slík dreifing er, en þannig þekkjum við þetta. Ef krónan væri föst við evruna eða þess vegna aðra mynt yrðu afleiðingar af slíkum áföllum að koma fram með öðrum hætti.

annars vegar umtalsverða kjararýrnun en að öðrum kosti umtalsvert atvinnuleysi.

hvernig við stýrum okkar efnahagsmálum og hvernig við bregðumst við áföllum, sem því miður

hvernig þeir sjá fyrir sér að brugðist yrði við áföllum af því tagi sem ég hef hér gert að umræðu.

taka upp viðræður við Evrópusambandið um aðild Íslands að því. Þeir verða þá að skýra það hvaða raunverulegu stöðu við hefðum í slíku samstarfi. Það er þetta orðasamband að eiga sæti við borðið. Það hljómar auðvitað mjög vel og allt það. En hver yrðu hin raunverulegu áhrif sem við hefðum og að hve miklu leyti yrði tekið tillit til okkar hagsmuna?

Ég vil benda hv. þingmanni á, sem hann veit náttúrlega mun betur en ég, að Danir eru tengdir við evru. Síðan eru Færeyingar vinir okkar sem eru að uppistöðu til með atvinnulíf sem er ekkert ósvipað okkar. Þar er grunnurinn fiskeldi,

líta þannig á að þjóðin sé í eins konar gíslingu með þessa verðtryggingu, að hún þurfi að vinna það til að ganga í þetta Evrópusamband, með allri virðingu fyrir því, svo það megi losa hana undan

Það er miklu frekar að við tryggjum stöðugleika, fyrirsjáanleika, sem eru alveg ótrúleg verðmæti fólgin í, með því að tengja okkur við stöðugan gjaldmiðil.

Við þurfum að hafa merkin á vinnumarkaði þannig að miðað sé við hvernig útflutningsatvinnuvegunum gengur varðandi launahækkanir. Það er eitthvað sem við verðum að fara að taka á. Ég veit að þetta er eitur í beinum sumra en ég tel mikilvægt að aðilar vinnumarkaðarins haldi áfram að vinna að því að koma upp stöðugu vinnumarkaðsmódeli, ekki ósvipuðu því og hefur viðgengist á Norðurlöndunum með góðum árangri fyrir heimilin og fyrirtækin í þeim löndum. Ég geri ráð fyrir því að við megum hafa Norðurlöndin sem viðmið.

en það er alfarið í þeirra höndum og ekki í verkahring okkar á Alþingi að segja fólki fyrir verkum í því efni. En hv. þingmaður nefnir hér stöðugleika og fyrirsjáanleika og staðreyndin er sú að okkur hefur farnast miklu betur í efnahagsmálum á liðnum árum eftir því sem stoðir atvinnulífsins hafa orðið fleiri og sterkari.

í stað þess að vera nettó lántakandi erlendis frá vorum við orðin nettó lánveitandi til útlanda. Ég held að það væri ágætt í þessari umræðu að ræða málin út frá þeirri

Eistland, Finnland, Grikkland, Írland, Ítalía, Lettland, Litháen, Lúxemborg, Malta, Holland, Portúgal, Slóvakía, Slóvenía og Spánn. Hér eru 17 ríki sem samkvæmt hv. þingmanni lúta fransk-þýskum hagsmunum og eru með efnahagskerfi sitt eftir fransk-þýskum forsendum. Þetta eru sem sagt þau 17 ríki, auk fyrrgreindra ríkja, sem nota evru og ekkert þessara ríkja hefur áform um að hætta að nota evru.

Eru Frakkland og Þýskaland í einhverju sérstöku bandalagi? Eru Frakkland og Þýskaland eitt ríki? Eru Frakkland og Þýskaland með algjörlega sömu hagsmuni í öllum efnahagsmálum Og ef maður lítur til sögunnar, ef við lítum til Evrópusögunnar, hafa Frakkland og Þýskaland haldist þar í hendur í samdrætti í gegnum aldirnar? Maður spyr sig. Eða getur hugsast að Frakkland og Þýskaland og fyrrgreind 17 ríki hafi komist að einhvers konar málamiðlun

við sama borð eftir því sem hægt er og allir reyni að spila eftir svipuðum leikreglum? Getur hugsast að evran sé vel heppnað dæmi um það hvernig hægt er að vinna saman?

að Þjóðverjar og Frakkar eru áhrifamestir í hinum evrópska seðlabanka? Hefur hann ekki frétt af því að evran er málamiðlun við Þjóðverja? Hún er eins konar framhald af þýska markinu.

að Þjóðverjar og Frakkar séu áhrifamestir innan Seðlabanka Evrópu? Og hvað á það að þýða, leyfi ég mér að spyrja, herra forseti, að fara að vísa til samskipta Þjóðverja og Frakka í gegnum aldirnar? Hvaða þýðingu hefur það inn í þessa umræðu? Evrópusambandið

mönnum verið stillt upp með þeim hætti að það eru Þjóðverjar og Frakkar sem eru fyrirferðarmestir og ráða mestu um málefni Evrópusambandsins og hafa farið með evruna.

Hef ég frétt af því að Þjóðverjar og Frakkar hafi rík áhrif innan Seðlabanka Evrópu? Já, að sjálfsögðu hef ég frétt það og mér er fullkunnugt um það. Það var hins vegar ekki það sem lá í orðum hv. þingmanns hér áðan, það var ekki það sem maður dró út úr ræðu hans, heldur hitt að allt evrusamstarfið fari fram á forsendum Þjóðverja og Frakka.

ríki öll og þeir sem þar ráða málum telja að efnahagsmálum þeirra sé betur borgið í þessu samstarfi. Og ekkert ríkjanna hefur í hyggju að hætta í því samstarfi. Frakkar og Þjóðverjar. Það er kannski nær að draga hér aðeins fram raunverulegan vanda,

og hvaða sjónarmið vega þyngst við ákvarðanir í þeim stofnunum sem hafa verið ræddar. En af því að hv. þingmaður er nú menningarlega sinnaður, eins og alþjóð veit, ætla ég að leyfa mér að segja að hann hlýtur að hafa fundið til með Grikkjum

mátti þola að vera svipt fullveldi og sjálfstæði. Heil kynslóð mátti þola það að hún mun aldrei sjá fjárhagslega til lands eftir meðferðina sem Grikkland var látið þola.

hvernig færi fyrir okkur ef á reyndi. Reyndar þekkjum við það sjálfir vegna þess að Evrópusambandið beitti sér gegn okkur í Icesave-málinu þegar tvær Evrópusambandsþjóðir beittu sér af fullum þunga og alefli gegn okkur vegna einhverra krafna sem ekki voru lögvarðar og áttu með réttu lagi heima í þrotabúi þess banka sem um ræddi. En það vantaði ekki að það voru aðilar hér sem lögðust gegn eigin þjóð í því máli og er ömurlegt til þess að hugsa. Sumir þeirra beita sér nú ákaft fyrir því — sumir, sagði ég — að við göngum í þetta samband. En það skyldi aldrei verða.

í samstarfi við einstök ráðuneyti. Hlutverk nefndarinnar verði að meta hvernig og hvenær hefja skuli formlegar aðildarviðræður að nýju og undirbúa tillögu til þingsályktunar þar að lútandi, sem að fengnu samþykki Alþingis yrði borin undir þjóðaratkvæði til endanlegrar staðfestingar.

um mikilvægi þess að taka það skref að halda viðræðum áfram. Í ljósi nýrra og breyttra aðstæðna og til þess að styrkja efnislegan undirbúning málsins er jafnframt rétt að nefndin hefji störf með því að kalla til sérfræðinga og skili í kjölfarið skýrslu

efla stjórnmálaleg tengsl, treysta varnir, örva viðskipti, bæta efnahag og tryggja framgang markmiða Íslands í loftslagsmálum. Ísland hefur nú í rúman aldarfjórðung verið aðili að innri markaði Evrópusambandsins með aðildinni að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið. Innri markaðurinn er kjarninn í starfi Evrópusambandsins. Aðild EFTA-þjóðanna að honum felur því í raun í sér aukaaðild að sambandinu. Evrópsk löggjöf mótar réttarreglur á flestum sviðum í búskap þjóðarinnar. Viðbótarskrefið til fullrar aðildar yrði því minna en það sem stigið var á fyrri hluta

gjörbreytt efnahagslegum aðstæðum. Ísland þarf af þeim sökum að nýta öll möguleg tækifæri sem örvað geta nýsköpun, eflt viðskipti og styrkt hagvöxt. Aukin alþjóðleg samvinna er óhjákvæmileg í þeim tilgangi. Loftslagsmálin kalla einnig á að ný skref verði stigin á þessu sviði. Og ég byði ekki í það

Evrópusambandinu er að mínu mati nærtækasti og áhrifaríkasti kosturinn í þessu efni. Ljóst er að undirbúningur málsins og viðræðurnar sjálfar munu taka talsverðan tíma. Af þeim sökum er enn ríkari ástæða til að hefjast strax handa. Efnahagsleg rök standa til þess til þess að hraða ákvörðunum svo sem kostur er. Um leið er mikilvægt að þær séu undirbúnar af mikilli kostgæfni. Þjóðaratkvæðagreiðsla getur fyrst farið fram að lokinni almennri og vel upplýstri umræðu. Og ég trúi ekki að neinn sé á móti því.

Vorið 2015 skrifaði utanríkisráðherra bréf til formanns ráðherraráðs Evrópusambandsins. Þar sagði að ríkisstjórnin hefði ekki áform um að hefja aðildarviðræður að nýju og ekki bæri af þeim sökum að líta á Ísland sem umsóknarríki.

Frá lokum síðari heimsstyrjaldar hefur Ísland verið þátttakandi í margvíslegu fjölþjóðlegu samstarfi. Tilgangurinn hefur verið sá að styrkja stöðu landsins í samfélagi þjóðanna í menningarlegum efnum, stjórnmálalegu tilliti, að því er varðar varnir og öryggi og svo að því er tekur til efnahags og viðskipta. Óumdeilt er að þetta fjölþætta samstarf hefur styrkt fullveldi landsins og bætt efnahag þess. Árið 1944 gerðist Ísland aðili að Bretton Woods-samkomulaginu um fjölþjóðlegt gjaldmiðlasamstarf. Aðild að Sameinuðu þjóðunum kom í kjölfarið. Síðan gerðist Ísland eitt af stofnríkjum Atlantshafsbandalagsins og tók þátt í stofnun Norðurlandaráðs. Ísland fullgilti mannréttindasáttmála Evrópu árið 1953 og var stofnaðili að Mannréttindadómstól Evrópu sex árum síðar, blessunarlega.

Í byrjun áttunda áratugarins kom aðild að Fríverslunarsamtökum Evrópu og síðan aðild að innri markaði Evrópusambandsins með samningnum um Evrópska efnahagssvæðið í byrjun tíunda áratugarins. Í framhaldi af því kom þátttaka í Schengen-samstarfi Evrópusambandsins árið 2001. Öll þessi skref voru á sinn hátt svar við breyttum aðstæðum. Þau sýna að við aðstæður þess tíma var talið skynsamlegast að leita skjóls og tryggja hagsmuni landsins í fjölþjóðlegu, alþjóðlegu samstarfi af ýmsu tagi. Allt þetta samstarf hefur þróast og breyst í tímans rás. Pólitískt og efnahagslegt vægi aðildar að einstökum samtökum hefur í sumum tilvikum aukist en minnkað í öðrum.

að það myndi styrkja stöðu landsins í Evrópu og auka áhrif þess að taka einnig sæti við borðið í Evrópusambandinu. Að auki má annars vegar benda á þá staðreynd að loftslagsmálin eru nú eitt helsta hagsmunamál Íslands hvort heldur litið er til efnahags eða öryggis. Ólíklegt má telja að árangur náist í loftslagsmálum án fjölþjóðlegs samstarfs og mikilvægt að leita svara við því hvernig Ísland getur tekist á við loftslagsmálin í fjölþjóðlegu samstarfi.

Evrópusambandið hefur náð lengra en önnur fjölþjóðasamtök til þess að rétta hlut þjóðríkjanna gagnvart fyrirtækjasamsteypum á heimsvísu. Dettur nokkrum manni það í hug að við Íslendingar hefðum til að mynda náð öllum þessum reikisamningum ein og óstudd? óstudd? Dettur einhverjum það í hug? Nei, að sjálfsögðu ekki. Við vorum í farsælu samfloti Evrópuríkja hvað það varðar. Ótvírætt er að hraðar breytingar á heimsmyndinni og ný viðfangsefni kalla á að Ísland stígi ný skref fram á við í alþjóðlegu samstarfi eftir kyrrstöðu í rúman aldarfjórðung. Frá lokum síðari heimsstyrjaldar hefur aldrei liðið svo langur tími á milli mikilvægra nýrra skrefa í samvinnu Íslands við aðrar þjóðir. Tvær meginleiðir eru færar fyrir Ísland á þessum krossgötum. Önnur er að mestu byggð á tvíhliða samstarfi og samningum. Hin er framhald á því fjölþjóðasamstafi sem við eigum nú í Evrópusambandinu, Atlantshafsbandalaginu

og Hollendingar staðið betur að vígi gagnvart Íslandi hefði Ísland verið eitt og ekki með EFTA-dómstólinn og Evrópulöggjöfina. Seinni kosturinn er að stíga skref áfram á grundvelli þeirrar aukaaðildar að Evrópusambandinu sem segja má að innri markaðurinn og aðildin að Schengen feli í sér, að fullri aðild með sæti við borðið og þeim áhrifum sem það veitir.

Við teljum engan vafa leika á því að seinni kosturinn sé vænlegri til þess að verja og treysta íslenska hagsmuni. Fyrst og síðast ætlum við að stuðla að því að hér verði upplýst umræða, að þjóðin fái að taka ákvörðunina um næstu skref, ekki stjórnmálamenn í ráðuneytinu einhliða heldur að þjóðin taki ákvörðun um það hvort hún vilji halda áfram

það er í kringum 20% eða 27% hjá Evrópusambandinu. Við vitum hvaða afleiðingar það hefði ef við gengjum inn og hér myndu tollar hækka.

Virðulegi forseti. Sagan sýnir það, síðast bara þegar við tókum upp 80% af innri markaði Evrópusambandsins,

tvímælalaust. Ég man þá tíð þegar flokkur hæstv. ráðherra sagði: Við þurfum ekkert að fara í Evrópusambandið til að afnema tolla, við gerum það bara sjálf. Við gerum það bara sjálf. Það hefur ekki gerst nema í mjög takmörkuðum mæli. Hvernig er það? Höfum við nýtt það frelsi nægilega vel sem við höfum þó núna? Nei, ég vil ítreka að þau tækifæri sem við höfum fengið í gegnum viðskipti, efnahagssambönd, í gegnum Evrópusambandið, hafa styrkt okkur á alla lund. Þar fyrir utan horfi ég á stóru myndina, ekki eingöngu út frá efnahagslegu tilliti heldur ekki síður út frá menningarlegu, félagslegu en ekki síst út frá loftslagslegu tilliti þar sem loftslagsmálin tengjast beint efnahagslegum hagsmunum sem öðrum hagsmunum. Þar sé ég mörg og mikil tækifæri. Ég vil segja á móti: Af hverju er þessi stóri gamli flokkur, enn þá stærstur, 20% eða rétt yfir það,

Hv. þingmaður veit það mætavel að ef við göngum í tollabandalagið þá erum við ekki lengur með viðskiptafrelsi. Svo einfalt er það. Hv. þingmaður skal aldrei koma hingað upp og segja það að ráðherrar svari ekki spurningum ef hv. þingmaður getur ekki svarað þessari einföldu spurningu.

því það er það sem við gerum ef við göngum í Evrópusambandið. Það er augljóst af svarleysi hv. þingmanns að það þvælist ekkert fyrir hv. þingmanni.

Veröldin er svart/hvít að því leytinu til að það er bara til sá kostur að vera aðili í fjölþjóðasamstarfi eða vera í tvíhliða samstarfi.

Er skemmst að minnast umræðunnar um þriðja orkupakkann þar sem liggur fyrir í áliti sérfræðinga

hefur verið til að styrkja fullveldið. Við höfum beitt fullveldinu okkar þannig. Við ákváðum að beita okkar fullveldi 1949 með því að verða aðilar að NATO. Við ákváðum að beita okkar fullveldi til þess að styrkja okkur

að þá varð mönnum tíðrætt um það, sérstaklega af hálfu Miðflokks og einhverjir í Sjálfstæðisflokknum líka, að þriðji orkupakkinn væri ógnun við fullveldið. Nú er þriðji orkupakkinn búinn að vera í gildi í einhvern tíma og ég veit ekki til þess að fullveldið sé farið.

Það eru sumir miklir Evrópusinnar sem eru alveg brjálaðir út í okkur yfir því að við skulum vera að leggja það til. Þetta er varfærið skref til þess að tryggja þátttöku þjóðarinnar. Þetta er varfærið skref til þess að treysta þjóðinni. Það er mér algjörlega á huldu af hverju þeir sem oftast tala um fullveldið, oftast tala um sjálfstæði þjóðarinnar, treysta síðan ekki þjóðinni sjálfri til að taka næsta skref.

að hv. þingmaður gerði sér grein fyrir því að hún á svolítið erfiðan málstað að verja. Hv. þingmaður hefur t.d. engu svarað spurningu minni um aðlögun að ytra áfalli. Þegar ég ræði hér um hættuna á stórfelldu atvinnuleysi, þegar

þekktir fyrir það m.a. að standa fyrir samtökum sem keyptu auglýsingar með einhverjum hákarli til að reyna að hræða þjóðina

Virðulegur forseti. Margar spurningar vakna við lestur þessarar þingsályktunartillögu, ekki síst vegna þess að hún er nokkuð rýr í roðinu þegar kemur að rökstuðningi fyrir því að við ættum að endurupptaka viðræður um aðild að Evrópusambandinu. Fyrsta spurningin sem vaknaði hjá mér var reyndar: Af hverju kemur þessi þingsályktunartillaga

Svo rek ég líka augun í tilvísun til Icesave-deilunnar, margblessaðrar. Ég var ekki á þingi þegar það mál var til umfjöllunar en ég man ekki betur en að maður hafi gengið undir manns hönd hér á þinginu, fyrir utan örfáa þingmenn,

sem allir flokkar hafa komið að, sem öll ráðuneyti, fagráðuneytin sem og önnur hafa komið að, og geti á þeim forsendum ákveðið hvort rétt sé að fara áfram með aðildarviðræðurnar við Evrópusambandið. Ég hef ekki enn fengið svör við því hvað er svona hættulegt við það. Ég tek hins vegar eftir því að sjávarútveginum er oft beitt þegar á að hræða fólk til hlýðni og andstöðu við Evrópusambandið.

þá er það ekki inni í myndinni af því að engin erlend skip hafa verið hér á Íslandsmiðum svo áratugum skiptir og það er það sem skiptir máli. Ég velti fyrir mér: Af hverju er alltaf verið að reyna að koma einhverjum ranghugmyndum inn í huga fólks um að þetta verði með einhverjum öðrum hætti?

Við lukum við samningsdrög af mörgum af þeim köflum sem liggja að baki slíkum viðræðum. En út af stóð alltaf sá kafli sem skiptir mestu máli, í rauninni eini kaflinn, og hann er um nýtingu náttúruauðlinda Íslendinga, sjávarútveginn, þannig að við erum alveg hokin af reynslu. Ég held að hv. þingmaður hljóti að hafa einhverjar hugmyndir um það hver samningsmarkmið Íslands ættu að vera í því

og ég tel það mjög raunhæft, að við getum haft sjávarútveginn eins og hann er í dag. Það er líka ákjósanlegt fyrir Evrópusambandið að líta til Íslands varðandi stjórn fiskveiða.

eins og auðlindagjöldin og tímabundna samninga, en í grunninn er íslenska sjávarútvegskerfið þannig að ég bind miklar vonir við það og er bjartsýn í þá veru að við getum fengið mjög góða

fyrir íslenska bændur og íslenska neytendur. Það getur verið að milliliðirnir verði ekki eins glaðir en fyrir íslenska bændur, neytendur og loftslagsmál eru risatækifæri fólgin í því að fara í aðildarviðræður við Evrópusambandið.

Það er samið fyrir hönd ríkja Evrópusambandsins af embættismönnum í Brussel. Það er alveg ljóst hver munurinn er á viðskiptastefnu Íslands og Evrópusambandsins.

og við getum ekki verið þar lengur ef við göngum í Evrópusambandið og afsölum okkur viðskiptafrelsinu til embættismanna í Brussel. Það lá alveg fyrir, virðulegi forseti, og kemur fram í þingskjölum að ef við hefðum gengið inn,

sameiginleg. Þannig að það liggur alveg fyrir að við værum ekki bara að afnema viðskiptafrelsið heldur að fara í sameiginlega sjávarútvegsstefnu.

og þegar menn tala um evruverð og evruvexti þá er það nokkuð sem er ekki til, en við getum farið nánar í það — er ekkert sem bendir til þess að okkur gæti farnast betur efnahagslega enda höfum við komið afskaplega vel út í samanburði við þær þjóðir sem eru með okkur í þessari heimsálfu. Virðulegi forseti. Mér sýnist að niðurstaðan sé sú að þeir sem flytja þessa tillögu átti sig ekki á því hvað felst í því að vera í tollabandalagi ESB. Ég held að það sé nokkuð sem við

Ég ætla ekki að treysta ykkur. Ég einn veit. Ég er bara tala um þetta skref. Treystir ráðherra þjóðinni

Við erum smáríki miðað við Breta. Ekki nema að hæstv. ráðherra vilji að við verðum kjölturakki hjá Bretum, eins og hann talar stundum. Það er alveg ljóst að smáríkjum farnast betur og þeirra hagsmunum er betur borgið í samfloti ríkja. Ég nefndi í minni ræðu til að mynda reikisamninga

þingsályktunartillögu um viðræður Íslands um aðild að Evrópusambandinu. En það er þó rétt að halda því til haga að þótt ég hafi misst af fyrri umferðinni í þessu þá var ég svo sannarlega ekki að kalla eftir þeirri seinni. Ég græt það svo sem ekki að málið sé komið hingað til þingsins og þingheimur taki afstöðu til þessarar tillögu Viðreisnar.

Rökunum, sem hér eru færð fyrir nauðsyn þess að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið að nýju,

til okkar ágæta sjávarútvegskerfis og jafnvel taka það upp. Þannig skildi ég orð hennar í andsvari við mig hér á undan. Það er auðvitað full ástæða fyrir Evrópusambandið til þess að horfa öfundaraugum á íslenska sjávarútvegskerfið. En það eru fréttir fyrir örugglega fleiri en mig ef Evrópusambandið ætlar ekki að halda sig við hina sameiginlegu sjávarútvegsstefnu heldur láta Ísland leiða veginn í þeim efnum. Ég hef ekki mikla trú á því, satt best að segja. Hér er það rakið og látið í veðri vaka að innganga Íslands í Evrópusambandið sé bara enn eitt skrefið og eðlilegt skref

Um þetta verð ég að segja og benda á að alþjóðasamstarf ríkja er auðvitað með ýmsum hætti. Ríki geta tekið þátt í víðtæku samstarfi eða þrengra sem lýtur kannski ákveðnum tilteknum þáttum og það samstarf er misvíðtækt og misíþyngjandi. Sumt felur jafnvel í sér einhvers konar afsal á fullveldi á þrengri sviðum en þó afmörkuðum. Hér þarf að hafa í huga að ESB er mjög víðtækt samstarf um nánast alla málaflokka sem lýtur almennt stjórn þeirra ríkja sem aðild eiga að bandalaginu. ESB er miðstýrt sambandsríki en ekki alþjóðasamstarf eins og hvert annað alþjóðasamstarf með hefðbundnum hætti. ESB er miðstýrt sambandsríki og aðild að því felur í sér fullkomið framsal fullveldis í ákveðnum þáttum. Það er meira að segja dómstóll Evrópusambandsins sem kveður upp dóma sem dómstóllinn sjálfur telur að bindi aðildarríkin. En aðildarríki Evrópusambandsins hafa hins vegar í auknum mæli bent á það að dómstóllinn geti ekki svipt ríkin því fullveldi sem dómstóllinn hefur þó reynt að gera á síðustu árum í vaxandi mæli. Þetta er grundvallarmunur á Evrópusambandinu annars vegar og hefðbundnu alþjóðasamstarfi hins vegar, þetta mikla framsal fullveldis.

ef ekki með innleiðingu á reglum Evrópusambandsins, sem menn geta deilt um hvort hafi verið gott skref, jákvætt skref í sjálfu sér fyrir Ísland eða ekki, þá í síðasta lagi með málshöfðun

hendur Íslandi til greiðslu á kröfum sem síðan reyndust ólögmætar og löglausar, löglausum kröfum Evrópusambandsríkjanna.

að reynslan hafi ótvírætt sýnt að smáríki séu veikari í tvíhliða samstarfi en fjölþjóðasamstarfi og Icesave-deilan sé til marks um það, án regluverks Evrópusambandsins og EFTA-dómstólsins hefðu Bretar og Hollendingar staðið betur að vígi gagnvart Íslandi. Þetta er fullyrt í þessari greinargerð. Við Íslendingar hefðum nú bara staðið ágætlega ef Eftirlitsstofnun EFTA-ríkjanna og ein af stofnunum Evrópusambandsins hefði ekki höfðað mál á hendur Íslandi. Þá hefðu Íslendingar staðið alveg ágætlega. Þessi fullyrðing er alveg fráleit að mínu mati og ósæmandi stjórnmálaflokki hér á þingi sem vill láta taka sig alvarlega í svo stóru máli sem lýtur að fullveldi Íslands eins og þetta mál, Icesave, gerði og gerir enn og hefur að mörgu leyti fordæmisgefandi áhrif, sem menn eiga að hafa í huga. Ég vil nefna það líka að Evrópusambandið og Eftirlitsstofnun EFTA, ESA, var með umsátur um landið í nokkur ár til þess að knýja íslenskan almenning til að gangast í ábyrgð fyrir skuldum sem almenningur bar enga ábyrgð á. Ég hef ekki mikið álit á slíku regluverki þaðan af síður hef ég trú á að þetta regluverk þjóni hagsmunum lítillar þjóðar sem vill teljast fullvalda. Ég geri athugasemdir við þessa tilvísun.

það séu loftslagsmálin sem séu svo brýn að það kalli á að Ísland hefji aðildarviðræður við ESB sem endi með inngöngu Íslands í ESB. Loftslagsmálin. Því miður hefur Ísland innleitt allt of mikið af reglum Evrópusambandsins nú þegar, ég held bara allar í loftslagsmálum, og gengið í samkomulag með Noregi annars vegar og hins vegar með Evrópusambandinu um að fara leiðir Evrópusambandsins í loftslagsmálum og það þótt að Ísland hafi ekkert með það að gera vegna þess að Ísland nýtur sérstöðu í loftslagsmálum. Ísland er ekki umhverfissóðaríki þegar kemur að losun gróðurhúsalofttegunda eins og Evrópusambandsríkin eru. Við eigum ekkert með það að gera að vera í sambandi við Evrópusambandið og gera samkomulag við það í þessum málum,

SPEECH_BEGIN Virðulegi forseti. Ég ætla nú svo sem ekki að fara að orðlengja þetta sérstaklega. Hér flutti hv. þingmaður mjög skýra tölu þar sem sjónarmið hennar komu mjög rækilega fram.

Ég ætla ekki að halda því fram og ég ætla ekki að halda því fram að það sé slæmt í sjálfu sér að Ísland hafi sem líkastar reglur á fjármálamörkuðum og löndin í kringum okkur og lönd sem við eigum mest í viðskiptum við,

Krafan var löglaus af hálfu þessara Evrópusambandsríkja.

Því verður þó ekki neitað að íslenska ríkið hafði tilteknar skuldbindingar varðandi þessa reikninga og hafði undirgengist tilteknar skuldbindingar varðandi þá vegna

með því að skrá þá í réttum löndum. Því verður heldur ekki neitað að skömmu fyrir fall Landsbankans hafði þáverandi fjármálaráðherra Íslands fullvissað

að íslenska ríkið myndi gangast í þessar tryllingslegu ábyrgðir. En

var þá ekkert að marka hann? Virðulegur forseti. Íslenska ríkið hafði ekkert skuldbundið sig til þess að gangast í fullkomnar ábyrgðir fyrir þessa bankareikninga erlendis. Íslenska ríkið hafði innleitt reglur Evrópusambandsins um innstæðutryggingarsjóð. Hann var rekinn nákvæmlega samkvæmt forskrift. Hann var bara ekki nógu digur, ekki frekar en aðrir sambærilegir sjóðir í allri Evrópu,

en að þessi sjóður stæði einn og sér undir þessum skuldbindingum voru bara fullkomlega löglausar.

Við höfum hafið þá vegferð, en mikið betur má ef duga skal. Því er ekki rétt að fara að búa til eitthvert rosalega flókið bákn með embættismannakerfi um það hvort og hvernig við eigum að halda áfram viðræðunum,

enn þá stærra bákn þar sem við þurfum að bera allt undir einhverja aðra og fjölga hér embættismönnum og opinberum starfsmönnum til muna. Það er ekki það sem við þurfum.

náð gríðarlegum árangri bara með því einu að laga til á ýmsum stöðum hér heima áður en við förum að hoppa á einhverjar töfralausnir frá Evrópu. Við höfum náð góðum árangri í húsnæðismálum þrátt fyrir að vera ekki í Evrópusambandinu. Við höfum afnumið stimpilgjöld af lánsskjölum þannig að það er orðin gríðarleg samkeppni um lánsfjármagn.

Við vitum alveg hvað það er. Við sáum afleiðingarnar alveg um leið. Þannig að það er bara miklu meira en að segja það að kíkja í pakkann

og náð árangri á okkar eigin forsendum. Það er gríðarlega mikilvægt.

nánast sorgmæddri röddu, en fylgja því síðan eftir með klassískri ræðu Sjálfstæðismanna um að rétti tíminn fyrir framtíðarmúsík og framtíðarsýn sé aldrei.

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir svörin sem eru þá í andstöðu við raddir ráðherra ríkisstjórnarinnar í þessum efnum sem hafa verið einhuga um að samflotið við Evrópu hafi verið eina raunhæfa leiðin í þeim efnum. Staða Íslands er nú þannig í tölulegu samhengi, ef við skoðum Norðurlöndin, ef við skoðum Evrópuríki, og Bretland og Bandaríkin, sem hafa farið sínar eigin leiðir, að árangurinn er þannig að eftir honum er tekið vegna þessa samstarfs.

að það kostar okkur meira að eignast fasteign en gerist annars staðar vegna vaxtaumhverfisins sem við höfum búið við, sem er bein afleiðing af gjaldmiðlinum okkar. Stimpilgjöldin eru ekki stóra svarið þar.